svezi ovoga zakonskog prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost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 Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo probat ću u najkraćim crtama objasniti izmjene zakona, zapravo Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, kao paketa ovoga prijedloga zakona. Prvo što se mijenja i što je usklađenje sa direktivom i što je dobro reći da se mjesto oporezivanja elektroničkih usluga, telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i tv emitiranja prebacuju dakle na rezidentnost i na primatelja usluge i to računamo iz perspektive malih zemalja kojima Hrvatska pripada … jer će se dakle porez oporezivati tamo gdje su primatelji usluge. Druga izmjena, možda ne toliko važna za nas ovdje ali ja vjerujem na radost poreznih obveznika je ukidanje obveze podnošenja konačnog obračuna PDV-a, tzv. PDV kao obrazac, dakle uz mjesečne, tromjesečne obračune

Najvažnija izmjena je u svakom slučaju postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama, dakle na granici od 3 milijuna kuna. Poduzetnici koji ostvaruju promet do 3 milijuna kuna moći će taj porez plaćati, dakle PDV tek prema naplaćenoj naknadi. U Hrvatskoj postoji 138 000 poreznih obveznika, od toga je 120 000 onih koji se nalaze u tom dijelu dijelu dakle poreznih obveznika, dakle gotovo 90% ih se nalazi ovdje. Oni će moći, kažem nije nužno da ne uđu u sustav PDV-a i da plaćaju samo po naplaćenoj realizaciji, ovisi u kojoj ste djelatnosti, negdje vam se dapače vrlo isplati i mnogi to i koriste da imaju odbitke predporeza, kažem u ovoj opciji moći će optirati i 120 000 poduzetnika će to moći napraviti. Velika izmjena bilo je dosta rasprave o njoj u javnosti u zadnje dvije, U svakom slučaju računamo da će ona pomoći sa jedne strane poboljšanje likvidnosti tih poduzetnika, a sa druge strane očekujemo da ćemo imati zapravo i vin vin situaciju budući da se kroz ovaj, kroz prijedlog ovog prijedloga zakona želimo pojačati i odgovornost plaćanja

koji je poreznom obvezniku obavio, zapravo nije platio određenu isporuku, a nije platio izračun PDV-a u ugovorenom i propisanom roku do dana izdavanja računa biti će zapravo odgovoran za plaćanje PDV-a u smislu onome u kojem je obavio sam pretporez. Sa te strane kažem Porezna uprava će imati bolju evidenciju neplaćenih eventualnih poreza i sa te strane vjerujemo da će se odgovornost plaćanja u Republici Hrvatskoj znatno poboljšati. Još je nekoliko ovdje izmjena, suspendiranje PDV identifikacijskog broja, dakle na međunarodnom tržištu, na međunarodnoj razini, brza reakcija obveza Porezne uprave da se identifikacijski broj poreznika koji se ne odaziva na pozive Porezne uprave koji eventualno ima neku sumnju na svoje poslovanje u zemlji u kojoj žive, u kojoj je rezidentan taj suspendirani porezni broj važi onda za čitavu EU. Usklađuje se, dakle i definicija građevinskog zemljišta i prvog nastanjenja. To je ključno oko poreza na građevinsko zemljište. onaj rok koji smo imali sa 1.1.2015. da dakle i građevinsko zemljište ulazi u PDV, u cijenu dakle PDV-a u potpunosti ulazi ovim zakonom. Dakle, imat ćemo ili porez na promet nekretnina ili ćemo imati puni PDV. Dakle, 5 ili 25%. I zadnja, možda ne najmanja izmjena, tj. svojevrsna Pandorina kutija na koju su se mnogi nakačili budući da izmjenama i dopunama zakona možemo mijenjati stope PDV-a. Ovom izmjenom mijenjamo, dakle stopu PDV-a na lijekove, tj. proširujemo stopu, obim lijekova koji jesu na sniženoj stopi PDV-a na 5%. Dakle, ne samo kako je dosadašnjim zakonom bilo predviđeno da su to samo lijekovi na recept, lijekovi prema listi HZZO-a već svi receptni lijekovi se ovime proširuju. očekujemo gubitak u proračunu u iznosu od 54 milijuna kuna. Ali jednostavno smo te stvari morali i mogli usuglasiti. Vjerojatno najveći prigovor i najveći dio vaše rasprave biti će oko ovih tri milijuna kuna i poreza na dodanu vrijednost prema naplaćenoj realizaciji. Mi očekujemo određeni pomak u naplati u tom pogledu osobito na početku primjene te stope. Ali kažem, morate uzeti u obzir da je ukupno 120000 obveznika koji će moći optirati oko toga. Da su dosad to moglo, da su to do sad radili obrtnici koji su opet gro u tih 120 000. Ali da udio svih tih obveznika, iako je gotovo 90% u samoj strukturi PDV-a je danas nekih 8%. Prema tome, buduće neće svi optirati, a s obzirom na ove pozitivne efekte koje očekujemo u ubrzanju procesa naplate, pozitivne efekte koje očekujemo u poslovanju samih tih subjekata je poboljšanje svoje likvidnosti očekujemo da će bolje i generalno poslovati. Ne očekujemo u srednjoročnom i u dugoročnom razdoblju ne očekujemo, dakle udarac na hrvatski proračun. Evo poštovane dame i gospodo to bi bilo uvodno o ovome prijedlogu zakona. Hvala vam lijepa. Replika, Branko Hrg. dokazuje da ako se malo dublje razmisli da se može nešto dobro napraviti. A ja bih još volio da se još jedanput dobro razmisli da li bi se moglo nešto napraviti na radost građana, a vezano je na onu prijašnju točku i raspravu. Naime, ponavljam po ne znam koji put i to ću ja uporno ponavljati dalje. Da li razmatrate ili da li ste uopće pokušali razmotriti i računati da se PDV na hranu smanji na 10% i da na taj način obradujemo porezne obveznike, građane, sve one koji i rade, koji ne rade, kojima se, dakle i plaća povećava i koji nemaju plaću i koji imaju veliku plaću. A u konačnici da ni državni proračun realno nema nekakvih gubitaka i da se sačuva dio domaće proizvodnje. Mislim da bi to bio zakon i da bi to bila izmjena koja bi stvarno obradovala hrvatske građane i koja bi pokazala socijalnu osjetljivost i osjećaj za čuvanje domaće proizvodnje u najvećoj mogućoj mjeri. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Pa ja ću se vratiti na nešto što sam govorio proteklih nekoliko mjeseci zato što smatram da je ovom zakonu to izuzetno bitno, a to je mislim da se ovakav zakon ne može predložiti bez one odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti a to je procjena fiskalnog učinka. Jer mislim da bez obzira koliko mi ovdje podržavali neke mjere za koje se zalagali, međutim na žalost u Hrvatskoj je problem nelikvidnosti takav kakav je i sigurno će se dogoditi nekakve odgode u naplati poreza na dodanu vrijednost. Isto tako, kod ovih telekomunikacijskih usluga i promjene mjesta nastanka, zapravo obveze plaćanja PDV-a će se dogoditi nešto i po meni ovo što ste vi stavili ovdje ocjena potrebnih sredstava za provođenje zakona bar ste mogli još prepisati ovaj iznos iz Zakona o porezu na promet nekretnina gdje ste i konstatirali da izmjenom ovog Zakona o porezu na promet nekretnina, izmjenom Zakona o PDV-u će u državni proračun se sliti 115 milijuna kuna više. Meni je samo zašto sam se javio za repliku? Javio sam se za repliku samo iz jednog razloga, što me strah da nam se ne dogodi ono što nam se dogodilo kad smo zbog ulaska u EU praktički mijenjali Zakon o PDV-u, kada naprosto nije se napravila dobra procjena s obzirom da obveza plaćanja PDV-a više nije bila prilikom uvoza nego u trenutku prodaje i na takav način je došlo do odgode plaćanja PDV-a. I sad će se dogoditi, jer gledajte da se u Hrvatskoj plaća u roku od 30 dana onda nama uopće ova odredba o tome da se plaća prema naplaćenoj fakturi uopće ne bi bila bitna. Međutim, sigurno je da će oni mešetari koji su se i dosada igrali sa računima ovakvim i onakvim zaigrati itekakvu igricu u ovom slučaju i s obzirom na stanje u državnom proračunu mislim da je ovdje trebalo napraviti procjenu fiskalnog učinka i mogućih rizika i naprosto o tome izvijestiti saborske zastupnike koji se ne bave s tim područjem, ali jednostavno nam se to može dogoditi. Hvala gospođo potpredsjednice. Da, bauk nelikvidnosti je bauk koji je u Hrvatskoj sve ove godine. i na jednom području ova Vlada činila određene napore upravo je to da ubrza i plaćanje dakle svih obaveza i da ubrza i riješi svu nelikvidnost koja je nastala u hrvatskom gospodarstvu. Pa i proces donošenja donošenja zakona i financijskog poslovanja pa i stečajnih nagodbi itd., itd. Gledam gospodina Linića koji je bio nositelj dobrog dijela tog projekta i mislim da je sav napor išao upravo k tome da dođemo u neke, kao što vi kažete gospodine Šuker, u normalne situacije da svak svakom plaća. I to i jest bio cilj svih ovih prijedloga zakona. Istina je, i mislim da sam rekao u prvoj ili drugoj svojoj uvodnoj rečenici da ovu temu već dugo vrtimo. Vidim da je gospodin Domagoj Milošević ispred HDZ-a, HDZ je već davno rekao da bi opciju dakle naplaćene realizacije ubacio kao prijedlog. Vagali smo dugo i unutar same Vlade prijašnje, ocijenili smo da je sad taj trenutak, zapravo da jedan paket poreznih reformi koji se sad nalazi pred vama da je upravo taj trenutak kada možemo omogućiti i državnom proračunu da to prebaci. Ali rekli ste, ne znam više koji izraz, mešetari, mangupi ili tako nešto koji će ovo iskoristiti. Tu imamo tu instituciju jamca placa koji će zapravo, gdje ćete moći se ovršiti nad PDV-om, preplaćenim PDV-om koji je eventualno odbijen od fakture za izvršenu robu ili uslugu. Ukoliko ne platite tu robu ili uslugu kroz OPZ, također jedan od paketa koji još uvijek nije pred vama ali doći će do nove godine, ćemo upravo prepisati obrazac s kojim ćemo obvezati da izvijeste o tome tko to njima nije platio fakturu. A onda, vi to dobro znate gospodine Šuker, u Poreznoj upravi ćemo vrlo brzo doći do ili puno lakše doći do onih poduzetnika i brže i efikasnije do onih poduzetnika koji PDV ne plaćaju. I moći ćemo se ovršiti i za eventualno tu neplaćenu fakturu, ali i kod većih mangupa i za sve druge fakture koje to nisu učinili. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica

zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub će podržati prijedlog predloženog zakona i dapače slažemo se da određene novine koje se dogovaraju na razini Europske zajednice primijenimo i kod nas. Tu se prije svega misli na mjesto oporezivanja telekomunikacijskih usluga. Posebno smo eto obradovani sa tim da će se poduzetnicima olakšati posao pa neće imati konačni obračun poreza na PDV-a. Također, zadovoljavaju rješenja na koja će se Porezna uprava moći osloniti u disciplini naplate poreza pa i prenošenja ja bih rekao određenog rizika na kupca usluga ili proizvoda i da oni budu neka vrsta placa jamca, pogotovo ako pretporez koriste kao odbitnu stavku. Možemo se složiti također i sa sniženjem stope PDV-a na lijekove. i onaj najbitniji dio, a to je da ćemo od 1.01. sustav naplate poreza vezati za naplatu prihoda i to kod poduzetnika do tri milijuna kuna ukupnog prihoda. I to prihvaćamo. Ali ne slažemo se sa projekcijama koliko će sve te mjere imati na državni proračun i koliko će u biti posljedica biti vezano za ovakve izmjene zakonskih propisa. Procjene da će veća efikasnost Porezne uprave zbog toga što će moći kontrolirati kupca imati rezultate čini mi se ne govore o onoj bitnoj stvari, a to je da mi imamo zakone a da nismo efikasni u nadzoru tih zakona. Onda ja ponovno podvlačim Zakon o financijskom poslovanju. Izričito veli koji su rokovi plaćanja. Nadležnost je Ministarstva financija da kontrolira efikasnost naplate svega toga. I kontroliramo i što smo utvrdili? Velike neplatiše jedinice lokalne samouprave, velike neplatiše sustavi velikih trgovačkih lanaca. Velike neplatiše trgovačka društva koja su u blokadama. Da, to su podaci Ministarstva financija koje govori da sam zakon koji je dosta rigorozan kažnjava, kaznene sankcije ima. Jasno je da je ministarstvo to koje kontrolira ipak ne uspijevamo provesti do kraja. To je samo znak da ni ovo nećemo bit u stanju provesti do kraja. Zašto nećemo provesti do kraja? Pa prije svega što dva temeljna sustava koja bi mogla to riješiti a to je stečaj ili predstečajna nagodba ne funkcioniraju, ne funkcioniraju. U predstečajnoj nagodbi polako interes vjerovnika za dogovor opao a stečajevi i nadalje se sporo provode. ja bi volio da recimo kod ovog zakona ste nam dali podataka od preko 5 tisuća neuspješnih predstečajnih nagodba, preko 5 tisuća, 5 500. Koliko je stečajeva otvoreno, koliko je stečajeva otvoreno? I ja bi skoro dao ruku ni 100, ni 100. Prema tome, izričito zakon veli ako ne uspije predstečajna nema izlaza, stečaj. Da li su otvoreni stečajevi? Nisu. Prema tome, da li mi provodimo zakone koji će nam osigurati tu likvidnost, ne provodimo, ne provodimo. A izričito sve piše kako treba načiniti. Pa to je razlog, ako se sjećate mi smo sa 45 došli na 34 i čini mi se sad se polako penjemo prema gore. Maloprije smo raspravili zakon vezan za porez na dohodak. Podaci Ministarstva financija govore da je velika nelikvidnost koju uzrokuju i jedinice lokalne samouprave. Ne plaćaju poduzetnike za uređenje škola, vrtića, igrališta, komunalnih objekata itd. Sad smo utvrdili da ćemo terete od 2 milijarde i 200 prebaciti na njih jel ono što velimo milijardu i osamsto to je valjda zato što je 300 milijuna prihod od poreza na kamate koje ne ide jedinicama lokalne samouprave. Prema tome, opet jačamo nelikvidnost kod jedinica lokalne samouprave koji upravo one male poduzetnike sa svog terena najvećim djelom koriste za te male investicije, zahvate, redovno održavanje kako god hoćete. Prema tome, postojeći zakoni govore da ne vidimo mogućnost da će se bitno popraviti likvidnost. Da vrlo teško zakone ostvarujemo, provodimo u život da bi zaista riješili nelikvidnost. I ono što ja vrlo jasno želim reći u ime kluba pravosuđe dok se bitno ne promijeni mi nemamo promjena, nemamo promjena u sustavu discipline plaćanja. Bez pravosuđa to jednostavno nije moguće. Sve rješenja administrativna zapinju na efikasnosti pravosuđa. A kad imamo takve situacije kad mnogi godinama potražuju, vode sporove po desetke godina onda je pitanje a kako će porezna i od onog kupca koji je platac jamac nešto naplatiti kad vjerojatno i on nije nije uspio naplatiti. I tu su ja bih rekao projekcije koje smo trebali dati daleko ozbiljnije. A zašto je to bitno, pa valjda shvaćamo da Hrvatska se bori sa prekomjernim deficitom, Hrvatska je dala programe da će svoj deficit u 3 godine spustiti ispod 3%. Maloprije vidimo 2 milijarde 200 milijuna ili neto milijardu i 800 nam odnosi u prihodima kad gledamo ukupno državu prošli zakon. Ovdje velimo da ćemo izgubit 50 milijuna ako dodamo da ćemo na PDV-u na nekretninama u državnom proračunu zaraditi onda nije to, ali ocjenjujemo da je nemoguće napisat da teško možete procijeniti što znači ne pomak naplate na naplaćenu realizaciju i da ne shvaćamo da likvidnost smo daleko od toga da možemo reći da smo ga riješili i dapače ga problem nelikvidnosti povećavamo sasvim ovim zakonima. I zato se bojimo da dobra mjera koja ide poduzetnicima, zašto jer priznajemo, ja bih rekao ovo je priznanje da rečemo da ni jednim zakonima mi nismo uspjeli riješiti problem plaćanja, nismo uspjeli. I sada taj teret je u redu da preuzimamo na sebe, to je u redu i rasterećujemo eto preko 100 tisuća poduzetnika. Mjera vrijedna hvale jer priznajemo nismo uspjeli sa svojim zakonima riješiti problem Ali se pitamo što ćemo sa deficitom, pitamo se što ćemo sa deficitom? Ovu godinu nismo uspjeli ostvariti program bitke protiv prekomjernog deficita, nismo i program i proračun je pao jel nismo to uspjeli ostvariti. Jedan od problema je nedovoljni prihodi na poreznim kategorijama, posebno poreza na dodanu vrijednost i bojim se da se ovim zakonima sami smanjujemo svoje porezne prihode a u isto vrijeme vidimo koliko je teško smanjivati rashode. To je samo ocjena da nakon ovih zakona kad nismo realno procijenili prihode jednostavno ne vjerujemo niti u realnost državnog proračuna koji će biti vjerojatno u raspravi iduću sedmicu. Projekcija prihoda u odnosu na postojeće zakone vjerojatno nije realna. A najveći problem bit će veći deficit, će jednostavno neodgovorno ponašanje prema svojim dokumentima koje smo priložili i EU ali i sami sebi i bit će najveći problem novih zaduženja, novih zaduženja koja će bit možda i veći nego ovu godinu. A tada moramo shvatiti da ako se popravi financijsko tržište u svijetu to znači veću kamatu, a to znači daleko više problema. I sigurnost temeljenih obveza iz proračuna, a to je isplata mirovina, održavanje socijalnog i zdravstvenog sustava i vjerojatno plaće javnog i državnog sektora. Zato ocjenjujemo da bi daleko bolje bilo da smo pravilnije ocijenili i da ovdje u obrazloženju imamo niz podataka, zaista u likvidnosti i da onda procijenimo da će ipak teret ovog zakona biti za državni proračun daleko, daleko veći. Pogotovo zato što imamo preko 100 tisuća poduzetnika koji će sigurno koristiti ovu mogućnost da porez plaćaju po naplati. Ponavljam, prihvaćamo prijedlog, podržat ćemo ga, ali ocjenjujemo krivu projekciju i ocjenjujemo da će daleko, daleko veći negativni učinak biti zakona na državni proračun. Hvala gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Linić, dakle spomenuli ste da je ključni problem nelikvidnosti nefunkcioniranje pravosuđa. Ja mislim da to ipak nije tako. Mislim da ćete se i vi složiti da je ključni problem, odnosno razlog nelikvidnosti je zapravo 6 godina za redom gospodarskog pada, nedostatak gospodarskog rasta. Kao posljedica toga, imamo sve ono što je negativno i što utječe izravno na tu nelikvidnost, s jedne strane pad kupovne moći građana, pad imovine građana, pad imovine poduzeća, istovremena prezaduženost građana, nedostatak investicija, rast nezaposlenosti, sve to skupa jednostavno naravno dovodi Hrvatsku u ovu situaciju, a posljedica svega toga je naravno negativan i sam državni proračun. I tu nema nikakve druge filozofije velike, nego jednostavno svi napori svake Vlade trebaju biti usmjereni u tom kako pomoći, prije svega privatnom sektoru da ostvari gospodarski rast, drugi naš problem o kojem smo danas evo imali priliku zapravo cijeli dan slušati do maloprije, a to je neorganiziranost sveukupne javne uprave. Današnja rasprava cijelo prijepodne zapravo dokazuje koliko smo neorganizirani, da mi krajem studenog mjeseca zapravo raspravljamo o ovako važnim zakonima, da se ne zna tko pije, tko plaća, tko će imati kakav proračun sljedeće godine, pretpostavljam da smo u Njemačkoj da bi se raspravljalo na tu temu u 2018., a ne u 2015. Hvala. Slavko (Nezavisni)** Djelomično se mogu složiti sa kolegom da je problem gospodarskog rasta, ali nelikvidnost nije direktno vezana uz gospodarski rast. Nelikvidnost u RH je vezana uz totalne promašaje ulaganja. Prije svega države koja je neracionalno trošila u dvorane, u ne znam, objekte koje nije trebalo, države koja je čak uložila ogromne novce i u infrastrukturu koju ne koristi dovoljno, ali hoćemo govoriti o privatnom sektoru. Svu svoju zaradu, svu bankarsku akumulaciju trošilo je u nekretninski biznis. Znači, ne u proizvodnju, ne u jačanje izvoza. I sad je sve to palo, sve je to palo i cijena je pala, i mogućnost prodaje svega toga i to je razlog da nitko nije solventan i likvidan. I to treba riješiti i očito da 2 godine nismo tu uspjeli riješiti. Znači, budimo iskreni, sutra neka i krene gospodarski razvoj i razvitak, što ćemo sa onim tvrtkama koje su potpuno promašile sa ulaganjem novca i ne mogu povratiti taj novac, trebaju ga brisati, trebaju svoje dugove razriješiti. Zato nelikvidnost u RH je posljedica pogrešnog ulaganja od države, potpune potpune nesposobnosti trgovačkih društva koji upravljaju energetikom, infrastrukturom, itd. pa do privatnog sektora koji je krivo ulagao. To trebamo riješiti i to se može riješiti dodatnim mjerama. Mi smo krenuli i sa predstečajnim, ali nažalost i sa … stečajnim postupcima. I tada ćemo imati nove tvrtke bez opterećenja i čiste bilance. Uvaženi kolega Linić, naravno jedan od problema ovog zakona jesu projekcije, zapravo kakve će posljedice ili efekte polučiti ovaj zakon na proračun. Sasvim sigurno da će biti efekata koji će zaskočiti …. Međutim i ovim zakonom smo potvrdili, a to je prije i gospodin Šuker govorio, da pravna država, priznali smo da porast pravne države, da se na vrijeme plaća, mi ne bismo danas govorili o tome. Imamo nekulturu neplaćanja ili kulturu neplaćanja, prije nekulturu. Znači, mi smo rekli, ajmo sada okrenuti drugačije, netko je prije rekao da će se mangupi snaći i da će pokušati i ovako, prije su zakidali državu, da će pokušati i sada zakidati državu. To nije dobro kada Dom koji donosi zakone priznaje da je nemoćan i država nije dobro, i Vlada kad priznaje da je nemoćna, tu nešto ne štima. Postoje sankcije, postoje kako su to druge države riješile. Znači, što ćemo napraviti ako ovo ne bude štimalo, koliko daleko smo spremni ići u nekakvom, pod navodnicima, popuštanju. Sporovi traju, rekli ste, po 10 godina, ali to govorimo iz dana u dan, naročito kad je u pitanju pravosuđe na dnevnom redu. I što se napravilo? Ništa. Čak nema ni izvještaja predsjednika Vrhovnog suda koji čujem da ne želi dati izvješće o tome kad će konačno proraditi pravosuđe, da se ne čeka na presude 10 godina. Kako možete poslovati ako čekate na presude 10 godina? Slavko (Nezavisni)** Tu želim biti vrlo kritičan da je ipak reforma pravosuđa itekako važna jedan od velikih problema su trgovački sudovi, trgovački sudovi koji u biti su formirani upravo zato da bi svakom vjerovniku osigurali brzinu, kvalitetu jer su to specijalizirani sudovi a mi umjesto toga imamo samo oko predstečajnih nagodbama u zadnjih godinu i nešto dana 5 tisuća 500 predmeta za brzi stečaj, ne treba prethodnog postupka, ne treba ovo, ne treba ono, jednostavno vjerovnici su rekli nema izlaza. Nije otvoreno niti 100 predmeta. Sada ja se pitam, a kada ćemo otvoriti? 5 tisuća 500 subjekata treba biti brisano. Hoćemo govoriti dalje, malo prije smo govorili o tome da pojedinci kupuju kuću, zemljište i formiraju tvrtku. Zamislite pravosuđe dozvoljava registraciju tvrtki. Niti ne uzmu ni knjigovođu, da bi knjigovođa vodio knjigovodstvo, da bi platio taj koji je formirao firmu barem knjigovođu, platio poreze, PDV i da barem podnosi nekakve završne račune, nego Porezna uprava brisala je skoro 20 tisuća tvrtki fantomski za koje ni knjigovodstvo nismo vodili i sada imamo problem. brisanje tvrtke ostali kuće, kuće se koriste niti se platio porez niti ništa. Pa ja vas pitam, da li smo mi svjesni koje bogatstvo imamo a da ne ubiremo poreze jer nemamo pravnih rješenja. Sve je to posao pravosuđa koje mora naći takva rješenja. Mi ne možemo dozvoliti ovakvo ponašanje. I onog trenutka kada završimo reformu pravosuđa vjerujem da ćemo popraviti nelikvidnost. Hvala lijepo. Pa kolega Linić vi ste samo otvorili jedan dio pitanja, međutim najveći problem je što svi mi ovdje često donosimo zakone i žmirimo nad onim svim što znamo svi da je i mislimo da ćemo izmjenom zakona ispraviti ono što nije bilo prije i to su greške. Naprosto se gomila, gomila, gomila. Ja se sjećam kada smo kada smo donijeli Zakon o OIB-u onda smo između ostalog htjeli napraviti reda i na Trgovačkom sudu. Zašto? zato što njih pet osnovalo tvrtku, jedan se vidio, njih četiri se uopće nije vidjelo. Međutim tek kada smo ih prisilili da putem OIB-a se evidentira onda se vidi kako su te tvrtke povezane. Zašto? Zato što su se tvrtke otvarale, nove preuzimale obveze i u konačnici imamo tu analizu HBOR-u. Ono što u ovom trenutku u hrvatskom gospodarstvu nedostaje su obrtna sredstva, niska kapitaliziranost i nemogućnost zaduženja. I to automatski dovodi do jedne velike nelikvidnosti. I mi sada ovdje žmirimo. Dakle mi u HDZ-u već dugo govorimo da treba ova 3 milijuna, to je nešto što nije sporno jer ako netko dođe u problem što mu država ili netko nije platio nije pošteno, ali ključni problem ovoga je nelikvidnost i pomodarstvo neplaćanja, to je ključni problem pomodarstvo neplaćanja. Jer ako je evidentno da sam ja vama isporučio robu, da ste vi tu robu primili i ako spor traje 7,8 ili 10 godina onda je to poraz svih zakona, mi možemo izmišljati što god hoćemo. I zato mi možemo i zbog situacije u kojoj se nalazi državni proračun i zbog svih ovih činjenica o kojima manje-više svi dobro znamo, a sutra može neko nekoga i zakonski progoniti zbog toga naprosto je trebalo predvidjeti potencijalne gubitke državnog proračuna. A vidjet ćete kolegice i kolege sljedeće godine da on neće biti nimalo mali. I strah me je da se Porezna uprava, ovo bi htio da čuje zamjenik ministra, da se Porezna uprava stavlja preveliki teret na leđa. Da li ima kapacitete za sve raditi ovo što radi? Porezna uprava ne može voditi knjigovodstvo poduzetnika. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Slavko Linić, odgovor na repliku. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Bio sam uvjeren da će Zakon o financijskom poslovanju sa ogromnim ovlastima u upravnom postupku ipak polučiti veće rezultate. kao što vidimo nema čišćenja neuspješnih tvrtki jel pravosuđe nije ipak odradio drugi dio ovlaštenja iz tog zakona. I zato se slažem da treba dati olakšicu poduzetnicima, to nema dvojbe i koliko god sam na početku bio uvijek protiv jer sam smatrao da drugim zakonima to treba riješiti, ako riješimo nelikvidnost ne trebamo se sekirati da li se plati 5 ili 6 dana ranije. Sada vidimo sa ovim prijedlogom da ćemo ipak ublažiti udar na poduzetnike zbog nefunkcioniranja države i nije uredu da to bude na njihov teret. Ali smatram uopće ne želim reći brojku koju procjenjujem da će se dogoditi, ali je lako moguće da 1 milijarda manje prihoda bude. Nek je Nek je upola od toliko. To je problem jačanja deficita, to je problem da ni sa nikakvim uštedama deficit nećemo moći ublažiti zbog ovakvog zakonskog rješenja jel jednostavno budimo iskreni niti pravosuđe nije provelo reformu, nemamo efikasnost sudova, a s druge strane država ono što u upravnom postupku može po zakonu o financijskom poslovanju nije potegla korake ni prema jedinicama lokalne samouprave ni prema trgovačkim društvima pogotovo trgovcima koji ne plaćaju na vrijeme i ugrožavaju prehrambeni sektor, najbolju organiziranu industriju, hrane. Oni su sada ugroženi i neće se biti u stanju okrenuti prema izvozu jel ih ugrožava hrvatska trgovina. I zato smatram pravosuđe i uprava nisu odradili svoj posao. Bit će minusa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. raspravu gospodina Kajina koji je bio na dnevnom redu ali eto ga nema popodne, pa bi možda nešto i naučio s obzirom da je on univerzalan govornik. Ja nisam ekonomist i slušam rasprave poput uvaženog gospodina Linića i Šukera i učim zapravo od njih, ali zdravim razumom mogu nešto izreći u svezi ovoga zakonskog prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao i onoga zakona koji je bio malo prije na dnevnom redu, a to je Prijedlog zakona o porezu na dohodak. Kako sam shvatio i kako mi se čini, a evo potvrđuju ovdje i govornici prije mene da će to zapravo biti jedan, i jedan i drugi zakon donijeti minus na prihodovnoj strani u državnom proračunu, a imamo minus i sa ovim starim zakonima na prihodovnoj strani. Kako ćemo mi sa tim minusima dakle smanjiti deficit proračuna? Ja mislim da jedino što ostaje to je daljnje rezanje na rashodovnoj strani, ali koliko vidim u jučerašnjem ministrovom izlaganju ono je oko 500 milijuna svega skupa, iako ja mislim da su oštrija i razmišljanja da u svakom ministarstvu, da ne govorim o agencijama i ostalima, ima mjesta za dodatno rezanje jer tvrdim, razmišljam da i kada znam, imam sva saznanja o trošenju, o materijalnim rashodima, neću govoriti o onome što je govorio premijer gdje bi trebalo rezati, kaže i na ručkovima itd., da ima mjesta smanjenju materijalnih rashoda upravo u tom dijelu rashodovne strane. Da je gospodin Lalovac kojega nema ovdje da kažem ostao sam sa sobom i sa stavkama proračuna koje je imao pred sobom, bez utjecaja nadležnog ministra u svakom ministarstvu mogao je to iscrtati i rashodovnu stranu puno bolje prilagoditi, rezati više nego što je odrezao ovdje. Ali nažalost čini mi se da svaki od ministara brani svoju poziciju, svaki ima nekakve svoje želje, svaki ima svoje potrebe, a da pri rezanju rashodovne strane ne diramo u ono što smo rekli da se neće dirati. To su mirovine i ono što treba u školstvu, zdravstvu itd. Što reći o ovome zakonu? Dakle lakoća mijenjanja zakona o PDV-u da tako skratim, dakle Zakonu o porezu na dodanu vrijednost jednostavno je priznanje nemoći pravne države pri kulturi ili kako reče Šuker pri pomodarstvu neplaćanja. I sada mijenjamo ovaj Zakon o PDV-u i priznajemo da zapravo država, Porezna uprava, pravne strukture nemaju jednostavno kontrole, nemaju instrumenata, alata kako bi uveli financijsku disciplinu i smanjili, ne kažem da je ona preduvjet, ali smanjili nelikvidnost koja vlada u Republici Hrvatskoj. Netko je govorio ovdje o 30 dana rokovima plaćanja pa zapravo ovaj zakon kaže ne bi bio ni potreban. Ovako smo ostavili da zapravo Porezna uprava vrši nekakvu kontrolu knjigovodstvenu tko je obrtniku platio da on dojavi halo, nije mi taj platio pa da onda oni njega ganjaju i traže. Dobro je da oslobodimo dakle obrtnike, male poduzetnike do 3 milijuna kuna ukupnog prometa, plaćanja, odnosno da ih svedemo u poziciju da plaćaju samo ono što je realizirano. Ali to će dovesti do toga da imamo odgodu punjenja u proračunu ili pak smanjenje punjenja državnog proračuna kažem na ovoj prihodovnoj strani. 120 000 malih poduzetnika, obrtnika će sasvim sigurno uživati da kažem u neku ruku ovu olakšicu od ukupno njih 138, 140 tisuća koliko ih ima. O PDV-u o kojem je danas bilo riječi ovdje u određenim replikama, a to je PDV na hranu o kojemu smo govorili. Imamo mi PDV na pivo, daleko različit u odnosu od PDV-a na vino. Znamo kako to ide i da se to zapravo po meni je to pogodovanje ovoj vrsti što se i vidi i po sponzorstvima, donacijama i svega ove i razvoju i grananju ove industrije gotovo u svakom selu u državi i silnim tvornicama. Pogledajte reklame na bilo kojoj od televizija, koje reklame zauzimaju najviše prostora i na komercijalnim i na javnim televizijama, poglavito pred športska događanja ili tako dalje. Sve će vam biti jasno. Kako, pa ima novaca. Dakle porez na hranu o kojem sam počeo govoriti zaista bi pomoglo, da smanjenje toga poreza bi pripomoglo hrvatskoj poljoprivredi, hrvatskoj prerađivačkoj industriji, a vjerujem da bi s obzirom na kvalitetu hrvatskih proizvoda sasvim sigurno i povećalo kupovinu hrvatskih poljoprivrednih proizvoda. Time bi se najvjerojatnije stupnjevito smanjivao uvoz, a povećavala proizvodnja i pomoglo domaćoj proizvodnji, domaćoj prerađivačkoj i poljoprivrednoj industriji. Nažalost, te mjere u ovoj izmjeni zakona kao ni ono što smo govorili i u onome Zakonu o porezu na dohodak. Uglavnom, bilo bi dobro kada bi u Hrvatskoj državi postojao jedna svijest ili savjest onih koji su dužni dakle plaćati svoje obveze, kada bi sa one jedne izreke kad bi učili, a pisalo je to gotovo u u svakoj gostionici ili trgovini u stara vremena, kaže čast svakome, veresije nikome. E tako bi valjalo upravo kada bismo mogli primijeniti to i kada bi svijest i savjest hrvatskih poduzetnika ili nazovi poduzetnika ili obrtnika vrijedila u tom smislu da se plaća u roku 30 dana i da time zapravo kako postoje pravila i postoji normalan način plaćanjima nepojmljivo je u EU, u zemljama poput Njemačke, Austrije itd. da netko ne plati nekome više od 60 dana ako je zakon do 60 dana. Kod nas HZZO duguje veledrogerijama dvije godine, tri godine. Evo čuli smo jučer da će biti sve veledrogerije namirene do 1.1.2017. Pa gledajte 2015., pa 2016., a već su dvije godine u dugu. Znači, još dvije godine, četiri godine neće bit plaćeni. I sad kaže imamo stopa PDV-a na lijekove 5% i za one na recept i za one bez recepta. Ne znam što to znači. To je 54 milijuna kuna manje u državnom proračunu, samo to znam da znači i smanjenje, dakle prihodovne strane državnog proračuna. Jesam li za to ili nisam teško mi je reći jer ne znam koji su krajnji efekti i hoće li to dovesti do onoga čast svakome veresije nikome. Daj bože!

čini mi se da za državu poput naše gdje prelazimo 250 milijardi javnog duga i deficit barem po europskim standardima ove godine jedno 20-tak milijardi kuna podrška u smislu plaćanja odnosno plaćanja po naplati PDV-a za one najmanje na tržištu, dakle malih poduzetnika i obrtnika ne bi smio biti problem. Čini mi se, ovo je bilo cinično. A ono što nije cinično rečeno, a to je svi u ovoj sabornici, cijelo naše društvo godinama bruji o tome da treba zapošljavati ljude. Pa tko će zapošljavat ljude? Jel' se netko pita napokon tko bi i zašto u Hrvatskoj zapošljavao ljude? Ja govorim tu u već nekoliko navrata zadnje dvije, tri godine moji prijatelji poduzetnici ili dobri poznanici poduzetnici odseljavaju iz Hrvatske. Ne znam jel' nekom to šta vrijedi, ja ih neću imenovati. Ali neke iz Vlade mogu staviti sa njima u kontakt da čuju zašto, zašto se ljudi u četrdesetima odseljavaju iz vlastite države? Kad se poduzetnik, uvjeravam vas, odseljava iz vlastite države onda se iseljava iz očaja i počinje ispočetka, imao novac ili ne imao. Naime, svugdje na svijetu da biste bili poduzetnik morate imati neki network, neku mrežu poznanstva, kontakte, kupce, dobavljače. Ne znam, da li netko se pita zašto bi netko danas u ovom trenutku na rubu propasti zapošljavao u Hrvatskoj ljude? Da bi stranci došli pretpostavljam da trebaju vjerovati da, prije svega Hrvati u svoju vlastitu državu i svoje vlastito gospodarstvo. Nekako mi se čini da ćemo se morati odlučiti oko te riječi, mrske riječi kapitalizam iliti eufemizma tržišna ekonomija želimo li ući u kapitalizam igrati po pravilima. Sad smo ušli u EU ili se želimo zaista baviti samoupravnim socijalizmom. Ja vam ovdje moram reći sa oba dvije strane sabornice i sa ove moje, naše strane također koji put se zbunjeno pitam kud mi zapravo želimo ići kao društvo. Ja vas uvjeravam da je samo kada smo danas postali punopravna članica EU postoji samo jedan cilj, postoji samo jedan put i Hrvatska može ostvarit taj put.

Dobivao sam prije par mjeseci podatke od dakle Udruge obrtnika Slavonskog Broda koji su iznosili točne podatke koliko ima obrtnika u Slavonskom Brodu i koliko je smanjen broj obrtnika i obrta u Slavonskom Brodu unazad tri godine, pa unazad 2012., 2013. Za ovu godinu još nemam podatke, ali taj broj se stalno smanjuje. Ja ne znam točno možda ste vi bolje upućeni, odlaze li oni u inozemstvo ili jednostavno zatvaraju svoje obrte i ne znam kamo i nestaju zapravo. Ali je konstanta to da je sve manji broj obrtnika i obrta kako u Slavonskom Brodu tako i Republici Hrvatskoj. Pogledajmo centar grada Zagreba, Zvonimirovu ulicu i pobrojimo lokale koji postoje u Zvonimirovoj ulici. Dakle, to je centar, srce Zagreba koliko ima praznih lokala u centru grada Zagreba koji je, dakle jedan grad koji ima 120% BDP-a BDP-a EU. Dakle, jedan grad u kojem se nešto i obrće, nešto događa, koji je naj da kažem gospodarski najjači u Republici Hrvatskoj pa imamo ovu situaciju. A sad zamislite situaciju kod nas u Brodu, Županji, Požegi itd. Katastrofa, na žalost. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika IDS-a govorit će poštovani Valter Boljunčić.

obratio pažnju na dvije činjenice. Jedna je vezana na ono što sam rekao u porezu na dohodak, a vezano je za financiranje lokalne zajednice odnosi se na porez na nekretnine, a to je plaćanje PDV-a na zemljište. Do sada se na zemljište plaćalo, naročito i kod prve nekretnine gdje nije se plaćao porez na promet koji iznosi oko 5% i dijelio se između države i lokalne zajednice, po ovom prijedlogu bi se plaćao PDV i to na građevinsko zemljište ako je izdana građevinska dozvola ili pak pri prvoj kupnji bi, ne bi bilo oslobođeno ovih 5% poreza na nekretnine. U prijedlogu stoji da bi to oštetilo lokalnu zajednicu za oko 70 milijuna kuna. Doduše, to je bilo vjerojatno prije nego što je rečeno da će se povećati sa 60 na 80. Međutim, činjenica ostaje, dakle da u stvari sada će se PDV plaćati i na zemljište i na ono što je bio poticaj za kupnju prve nekretnine. To je dosta loše, naročito na količinu stanova koji su izgrađeni, nisu prodani i mislim da to baš nije pomak u pravome smjeru. Znači, ne vidim razloga zašto se ne bi plaćao porez na nekretninu kao i to da se oslobodi plaćanja tog poreza koji još jednom kažem iznosi 5%, a ne 25% kao PDV. Govorim o cijeni dakle dakle jedna stvar za koju mislim da bi trebalo vidjeti zato što u situaciji u kojoj cijene padaju i u kojoj imamo višak neprodanih povećavati cijenu baš i nije neka situacija koja će pridonijeti tome da se problem riješi. A drugo je, ja sam podnio i amandman, možda je dan malo prije na klupe, naime vidimo u PDV-u da imamo cijeli niz stvari koje su oslobođene plaćanja PDV-a, koje se plaća 5, 13 ili 25%. Nažalost, koliko sam ja mogao primijetiti na znanstvenu opremu koja je kupljena korištenjem dakle znanstvenih projekata dobivenih recimo od Hrvatske zaklade za znanost prije od Ministarstva znanosti preko projekta ili od projekata koji su dobiveni preko EU Obzor 20/20 ili neki drugi a možemo to sada proširiti i na ugovore programske koje sklapa Ministarstvo znanosti sa javnim institucijama i sveučilištima plaća se porez od 25%. Meni nije jasno zašto bi se na novine ili nešto drugo plaćao porez 5%, a na znanstvenu opremu 25%, naročito ako je iznos za projekt limitiran. To znači da novac koji ste uplatili PDV za opremu vam smanjuje taj dio koji možete upotrebljavati recimo da nekog mladog znanstvenika uzmete kao znanstvenog novaka ili sljedeće. U tom smislu dakle ja predlažem amandman ako već se ne može osloboditi plaćanja poreza znanstvena oprema, govorim o opremi kupljenoj preko znanstvenih projekata bilo iz Proračuna RH bilo iz fondova i programa EU da se barem onda stavi najniža stopa PDV-a od 5%. Za kompjutere i tako to vjerojatno nije toliko bitno ali je to veoma značajno za opremu u prirodnim znanostima gdje je ponekad uređaj neki potreban i fizičarima ili Institutu Ruđer Bošković, može označavati u milijunima eura iznos koji se plaća sa ili bez PDV-a. Mi smo ove godine donijeli Strategiju razvoja znanosti, obrazovanja i tehnologije. Imali smo porez na dohodak u kojem dosta jasno stoji da će zbog toga što je sa 12 na 6% smanjena decentralizirana sredstva države još više da se ne troši više od minimuma na školstvo. Mislim to je zbilja situacija koja je neprimjerena. A sada isto tako imali smo već jednom, nadam se da ovaj puta će se možda uzeti u obzir, tamo je u porezu na dohodak na stipendiranje, a ovdje se radi o plaćanju na znanstvenu opremu. Tako da bih ja dakle molio ministra i zamjenika ako su čuli o čemu sam pričao da vide mogućnost, ja sam dao amandman da se na znanstvenu opremu plaća porez po stopi od 5%, a ne po 25%. To je mali novac koji znanstvenicima puno znači. Mi u ovoj godini imamo predviđanja da će znanost smanjiti za 215 milijuna kuna. Prije 2 tjedna smo usvojili Strategiju znanosti gdje stoji da bi trebala sredstva ostati barem na istom nivou. Mislim da je to jedna činjenica koja je zaprepašćujuća na što se sve daje porez od 5%, možemo napisati 25 tisuća riječi na svakoj opremi pa je tretiramo kao novine pa onda nek bude 5%. Ako je to jedan od načina kako se može izbjeći, ne izbjeći nego jednostavno da se taj novac utroši u druge stvari namijenjene znanstvenom projektu. I ovaj porez na nekretnine. Mislim da to ide u suprotnom smjeru od želje da dođe ponovno do rasta tržišta nekretninama. A uz to dakle je na štetu lokalne zajednice. Evo, Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba DC-a, Novi val, Reformisti Petar Baranović. Izvolite. **Baranović,

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi gospodine ministre sa zamjenikom i suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo da danas malo promijenimo intonaciju, na prethodnu točku dnevnog reda je bilo dosta kritika, dosta sugestija, opservacija. U ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista ovaj zakon smatramo pozitivnom mjerom, prvenstveno iz dva razloga. A to su pojednostavljenje prijave, odnosno vođenja administracije vezano uz PDV i uz onu godišnju prijavu, a drugi još bitniji je onih 3 milijuna kuna famoznih odnosno donošenje zakona koji omogućava poduzetnicima da tek po naplaćenoj realizaciji prometa plaćaju PDV, a ne da ih jednom praksom koja je dosad bila na snazi i koju bih ja kao bivši obrtnik ocijenio suludom davimo jednog po jednog kao mačiće. I Bogu hvala da se našla Vlada koja je smogla snage i mudrosti da donese takvu odluku. Prema tome, pozdravljamo tu odluku. Smatramo da će pomoći i dati barem jednim dijelom doprinos da se ovi poduzetnici koji su danas na životu još ostali održe na nogama, a možda i da to doprinese barem popravljanju opće klime u poslovanju u RH. Međutim, kad pričamo o PDV-u onda se pojavljuje naravno opet nelikvidnost, kultura neplaćanja i neki drugi termini u ovoj saborskoj raspravi. I naravno svi o tome govore ali nitko neće da kaže istinu do kraja jer postoje imena koja nije zahvalno spominjati u hrvatskoj politici, postoje institucije koje nije zahvalno i subjekti vrlo krupni koje nije zahvalno spominjati u hrvatskoj politici a koji su generatori nelikvidnosti. Pa je tako i bivši ministar, kolega zastupnik Slavko Linić govorio o potrebi kontrole neplaćanja. Ja sam u ovih tri godine mandata u više navrata spominjao taj problem, posebno u kontekstu neplaćanja u sektoru poljoprivrede, poljoprivrednim proizvođačima i po godinu dana što je naravno generiralo nelikvidnost. Jer kad čovjek za isporučenu robu, usjeve, poljoprivredne proizvode ne dobije po 6 mjeseci svoj novac, po 9 mjeseci svoj novac sasvim je jasno da ne može na vrijeme platiti fakturu onome tko mu isporučuje opremu, pruža uslugu servisa poljoprivrednih proizvoda itd., itd. Drugi generator Drugi generator nelikvidnosti je naravno bila, uvijek pojavljivala se više ili manje naglašeno sama država i kad nađemo snage da principijalno država plaća svoje fakture pod a, a pod b kad budemo spremni ići u kontrole svih vrsta poslovanja najkrupnijih subjekata onda ćemo moći o tome relevantno razgovarati u ovoj kući. Te političke hrabrosti dame i gospodo dosad nije bilo. Bilo je hrabrosti ući obrtniku u dućan ili kafić i za razliku od 5 kuna zapečatit lokal, naplatiti mu kaznu koja je u odnosu na njegov ukupni promet izuzetno velika i respektabilna ali još nikada u životu u ovoj zemlji u onom djelu mogu života koji svjedoči modernoj, suvremenoj demokratskoj Hrvatskoj pravnoj državi nisam vidio žute trake na velikim centrima. Zakon postoji a ako me neko hoće uvjeriti da bi stavljanje totala na kase velikih centara svaka kasa bila u lipu ako mi stvarno neko to želi uvjeriti onda vjeđa moj intelekt. Poruka Ministarstvu financija nije Hrvatska Orvelova farma u kojoj su neki jednaki a ostali su jednakiji od drugih. Ne bi barem trebala biti a to što u suštini jest do sada bila nas je dovelo ovdje di jesmo danas, to nas je dovelo. Šta bi se svi nabijali s malima, a kad su veliki u pitanju onda se vrlo brzo okrene glava pa i tom brzinom da ponekada ode vratni pršljen. Druga stvar se također tiče današnje rasprave opće, socijalne i gospodarske situacije u državi i one maksime ovo ćemo donijeti jel želimo pomoći našim građanima. Onda donosimo zakon u kojem ćemo onim najsiromašnijima koji su u svemu potrebiti dignuti eventualno hipotetski onima u javnom sektoru da onima u realnom sektoru hipotetski ćemo im dignuti neto primanje za 100 kuna, 150 kuna, 200 kuna a u PDV-u imamo savršeni instrument da budemo pravedni, da uvedemo kriterije u gospodarstvo Republike Hrvatske i da pomognemo onima kojima je najpotrebnije za ono što im je najnužnije, šta im je elementarno i esencijalno u životu. Primjer stopa poreza na dodanu vrijednost u zemljama mediterana na ribu. Španjolska, Portugal, Italija od 7 do 10%, Hrvatska 25%. Di je konkurentnost nema je, nema je gospodo, gospodine ministre nema je. Ne možemo pričati o stvaranju poslovnih, povoljnih poslovnih uvjeta kad nismo spremni kreirati instrumente konkurentnosti u poreznoj politici. Poljoprivredni proizvodi u Italiji osnovni 6%, kod nas koja stopa za neke da za neke ne. Vrlo interesantno, pojedine namirnice, pojedini prehrambeni proizvodi su oslobođeni drugi ne. Ovim putem koristeći raspravu o Zakonu o PDV-u u ime Narodne stranke Reformista predlažem ministarstvu da razmotri smanjenje PDV-a na osnovne prehrambene artikle sve. Pa bi se smanjivanjem cijena prehrane najbolje, najdirektnije, i najsigurnije, najizvjesnije pomoglo najsiromašnijima ne da radimo ove pretumbacije, pretačemo iz šupljeg u prazno, režemo proračune jedinicama lokalne samouprave, stvaramo silna čuda imamo tako jednostavne mehanizme da pomognemo građanima i da stvorimo povoljnije uvjete poslovanja i konkurentnosti domaćim proizvođačima robe široke potrošnje posebice u sektoru prehrambene industrije odnosno poljoprivrede. Opcije su nam potpuno otvoreno. Posebno to u ime kolega ribara koji su na zadnjim susretima ribara to i apostrofirali kao svoj prijedlog, i zahtjev, zamolbu Hrvatskoj vladi da bi ih učinilo konkurentima jer ih uvoz na domaćem tržištu kolje iz godine u godinu sve više i više i samo nas izvoz tune u Japan još uvijek drži u pozitivi kao jedini dio poljoprivrede koji je u pozitivi i u njihovo ime molim ministra da razmotri varijantu o spuštanju cijene svježe ribe, odnosno PDV-a na svježu ribu barem na razinu PDV-a kojega imaju ugostitelji. Apsurdno je da ugostitelji imaju 13% a da ribar plaća 15%. To dame i gospodo nema nigdje. Možete me gledati i ne morate me gledati i slušati gospodine ministre ali to nema nigdje, to je van racija i to argumenta nema. To ukazuje na nepostojanje koncepta kriterija i strategije u vođenju porezne politike kao osnove determinante hrvatskom gospodarstvu. Lutamo ko curica koja pleše balerinu, onu igru tap, tap, tap, tap skačemo s polja na polje, skačemo dame i gospodo s polja na polje. Apeliram da se poslovi ovih pitanje uhvatimo ozbiljno, da se počnemo poreznom politikom baviti ozbiljno. Ne možemo biti demagozi, tražiti od gospodarstva, i industrije, i proizvodnje da budu konkurentni a stavljamo i na teret PDV od 25% za one proizvode na zajedničkom europskom tržištu, u zajedničkoj utakmici na našem tržištu koju zemljama najbližeg okruženja su dvostruko pa i više puta manji u naplati. S matematikom se ne može raspravljati, ona je …, a politika koja ignorira matematiku je u vrlo ozbiljnom problemu. Dakle, mi ćemo ovaj zakon koji ispravlja jednu bitnu nepravdu, u sektoru poduzetništva za mala i srednja poduzeća i obrtnike podržati, pozdravljamo gospodine ministre to što ste imali snage kao Vlada i vi kao ministarstvo donijeti tu mjeru, konačno, ali vam otvaramo pitanje, stopa PDV-a, obračuna PDV-a, određivanja visine iznosa PDV-a za pojedine proizvode u RH, za pojedine proizvođače i sektore jer držimo da ne mogu biti konkurentni u situaciji u kojoj imaju dvostruko veće opterećenje poreza na dodatnu vrijednost u odnosu na konkurente iz susjednih zemalja i okruženja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Poštovani kolega Maranović, u svojoj ste raspravi i vi govorili o nekulturi plaćanja te ste tako spomenuli da nije pametno govoriti ovdje o imenima moćnika, oni koji ne plaćaju. A ne plaćaju, prije je rekao gospodin Linić, to smo rekli barem 20-ak puta u raspravama, veliki trgovački lanci, moćnici, a te moćnike štiti upravo država. A zbog čega to radi? Jer su često iznad države. Već sam govorio, mnoge se odluke donose u kletima i nakon tih odluka se donose ovdje zakoni. Znate što rade veliki trgovački lanci kada proizvođači inzistiraju na zakonskom roku plaćanja? Prvo ih stave na vrh police gdje se ne vidi pa ih stave ispod police, na samo dno. Kad ponovo inzistiraju, tada ih izbacuju iz trgovine. Imate to, svi domaći proizvođači, pitajte ih, svi će vam to reći. Ne znam da li ste vidjeli ugovore koje potpisuju, to su robovski ugovori. Znate gospodine Miloševiću, vi ste prije govorili da trebamo konačno pravi kapitalizam uvesti, to su uveli strani lanci u Hrvatsku, mi smo za njih ovdje … država, banana država, oni su to nama uveli. Država koja dopušta, koja ih ne najuri van, da se ponašaju kako se ponašaju i u svojim državama. I što onda rade ti trgovački lanci? Stvaraju svoje robne marke. I oni proizvođači moraju za njih raditi, po kojoj cijeni? I što radi država? Sve to dopušta. Zato sam rekao, ponavljam, svest ćemo se na ime, grb i zastavu koju poklanjamo. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Vukšić, svatko tko iole elementarno razumije stvari je svjestan da je od hrvatskog suvereniteta ostao deklarativni suverenitet, ali zato ne možemo kriviti ove ljude koji sada sjede, nego možemo kriviti ukupnu hrvatsku politiku u zadnjih 20 i nešto godina. Što se tiče vojnog suvereniteta, izglasali smo demokratskim putem odluku iz vrlo praktičnih razloga, jer smo sada u takvoj situaciji i okruženju da budemo integralni dio NATO saveza, energetskog suvereniteta nemamo, prehrambenog suvereniteta, možete se nasmijati na izraz, ali da zatvorite sada hrvatske granice na 15 dana, počeli bi krepavati od gladi. U zemlji koja ima potencijale da proizvodi hrane najmanje za 10 milijuna ljudi, a možda i više. Financijski suverenitet također nemamo jer ono malo domaćih banaka ima takav potencijal da ne bi mogli iskreditirati svima nama da kupimo nove aute, ovdje koliko nas večeras ima, ima nas jako malo. Sve smo ostalo dali strancima u ruke, a što se tiče velikih, malih, srednjih, to sam spomenuo iz mog načelnog uvjerenja da država koja nije pravna država i koja stvari ne promatra jednako, nego …, ne može izaći na dobar put, ono što očekujemo da institucija hrvatske države, da za njih bude jednak onaj siromah na cesti i onaj najbogatiji i najmoćniji poduzetnik u ovoj zemlji. Da svi jednako odgovaraju pred hrvatskim zakonima, a to dosad nije bio slučaj, to odgovorno tvrdim. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom u ime klubova pa će tako u ime HDZ-a govoriti poštovani Domagoj Milošević. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre, zamjeniče sa suradnicom. Pa prije svega moram pozdraviti i podržati veći dio ovog zakona, u svakom slučaju prije svega ovo o čem se danas najviše razgovara, a to je zapravo napokon podršku malim poduzetnicima i obrtnicima zato što, ja sam siguran da ste vi svjesni, možda ne i svi u ovoj sabornici, koliko je to bitno za cjelokupno gospodarstvo. Dakle, nakon 6 godina krize upravo su oni najviše pogođeni svime što se desilo u hrvatskoj ekonomiji. Oni su istovremeno možda i najveći bazen onih u hrvatskom gospodarstvu koji bi mogli zapošljavati, oni veliki pa i srednji …, u svakom slučaju teško da će iznijeti novu zaposlenost. Oni su ti koji se najteže zadužuju kod hrvatskih banaka, dakle njima zaista treba pomoć s te strane i bez obzira na eventualni problem milijardi ili dvije kuna za državu koja i onako je s javnim dugom negdje na 250 milijardi kuna, ja sam siguran da će se to višestruko vratiti, ja se nadam već u idućoj godini hrvatskom gospodarstvu pa i hrvatskom proračunu. Dakle oko tog mislim da nitko u ovoj sabornici ne bi smio imati dileme, evo ga, tu je, iako je čini mi se prije jedno godinu dana ili nešto kraće u sukobu bio sa ministrom Marasom oko ovoga istoga, ali kako god, bitno je na kraju da se ovo razriješilo, mislim da je to bilo neophodno. Htio bih vam samo skrenuti pažnju u jednom dijelu, a to je i zamjenik ministra danas spominjao, dakle odgovornost onih koji će koristiti pred porez, dakle tzv. kada govorimo o predporezu. I citirat ću ovdje iz teksta ovog zakona odnosno iz uvodnog dijela kaže "Stoga je cilj ove odredbe proglasiti odgovornim za plaćanje PDV-a osobu koja je koristila pravo na predporez, a da istovremeno račun koji sadržava obračun PDV-a nije platila dobavljaču" da ne čitam dalje želim samo upozoriti, nadam se da će se to odnositi i na javna poduzeća, gradska poduzeća i sva ostala. Nekako imam dojam da se prečesto kod nas radi razlika između nečeg što je javno ili državno i privatnog sektora, ja mislim dapače, odgovornost onih koji rade u javnom sektoru ili javnom poduzeću mora biti još veća kako bismo uvodili nekakve više standarde među sve koji posluju u Hrvatskoj. Dakle ja mislim da bi trebali uvijek početi od sebe pa ono što se spreman na sebi primijeniti kao pravilo, a to je u ovom slučaju država, onda tek možemo očekivati i od svih ostalih koji sudjeluju u ekonomiji. Ono što nije nikako dobro, razumijem pozadinu problema PDV-a u građevini odnosno građevinskog zemljišta, međutim kakogod i kada god to bilo ispregovarano izdogovarano s Burxellesom okolnosti se mijenjaju i mora se pronaći načina da se nešto učini. Ja se nadam da ste vi svjesni da je uvođenje 25% stope PDV-a na građevinsko zemljište zadnji čavao u lijes. Da li se moram složiti sa kolegom Linićem? Da, pa dakle da zaista se mnogo krivo investiralo u sasvim drugim okolnostima. Da li za to svoju suodgovornost kada govorimo o investicijama prije svega u građevini i visokogradnji, ima i država, da. Dakle poduzetnici vam funkcioniraju logično tamo gdje se dešava najbolja zarada u tom smjeru se redovito dešavaju i najveće investicije. Međutim zbog toga postoji administracija odnosno vlada u svakoj državi koja usmjerava nacionalnu ekonomiju i onemogućava da nastanu baloni. Pri tom ja vam moram reći iz osobnog iskustva imam loše iskustvo, dakle i ja sam među tima koji je pogrešno investirao 2006. … danas plaćam račun, međutim nismo imali tako veliki balon. Ima mnogo država u EU koje su imale puno veći tzv. nekretninski balon ali s tim se jednostavno treba boriti. I postoje načini i postoje rješenja kako se s tim treba boriti,međutim ovo rješenje danas koje jednostavno ne smijemo prihvatiti kao nametnuto. Dakle da li kroz nekakvu sniženu stopu međustopu PDV-a na bilo koji drugi način jednostavno to je ja mislim u ovom trenutku barem što se tiče visokogradnje kraj za jedno godinu, dvije, tri dana cijelog građevinskog sektora, to znači nove tisuće ljudi na cesti nezaposlenih, to znači cijeli niz daljnjih problema, to znači u krajnjoj liniji problem za ove iste male poduzetnike, obrtnike koji su vrlo često vezani na građevinski sektor i najčešće su upravo oni plaćali račun u proteklih 4, 5 godina ove gospodarske krize prije svega kada govorimo sada u ovom slučaju u građevini. I dozvolite mi još samo nekoliko rečenica, a to je dakle kada govorimo ukupno o ovom stanju u kojem se gospodarstvo nalazi i ako želimo stvarno srednjoročno i dugoročno pomoći malim poduzetnicima obrtnicima ali i svim svim poduzetnicima, svim zaposlenima u gospodarstvu, a posljedično na taj način i u javnom sektoru jel znamo da ipak na kraju dana javni sektor i mogućnosti rasta plaća i sveg ostalog ili obratno što nitko ne voli ovisi prije svega o nacionalnom gospodarstvu. Mislim da treba generalno raditi na sniženju poreza i poreznog opterećenja, jednostavno teško a često se uspoređujemo i volimo se i u ovoj sabornici uspoređivati sa visoko razvijenim europskim zemljama. to je odlično, treba biti ambiciozan ali vjerojatno su oni prošli put od 10 do 30 tisuća eura po glavi stanovnika. Nažalost taj se put ne može preskočiti. Svi bismo voljeli kada bismo zakonima mogli mijenjati nacionalno gospodarstvo i kada bi sa 10 tisuća u tri koraka mogli doći do 30 tisuća eura po glavi stanovnika, međutim to se tako neće desiti. Dapače, kod nas kao što znamo proteklih godina dešava se upravo suprotni smjer. S tim u vezi mislim da je neophodna reforma javne administracije o tome govorimo svi, međutim nitko na tome ništa ozbiljno ne radi. Treća točka je o tome se već danas u replikama govorilo, a to je jednostavno ta podrška privatnom sektoru. Moramo se odlučiti što je uzrok što je posljedica, jednostavno ovako dalje neće ići. Ja evo 4 godine sam u politici i često sam preneražen koliko je nerazumijevanje ili koliko je predrasuda pa i u ovoj sabornici prema privatnom sektoru. Da li ima kao i u svakoj društvenoj skupini lopova i prevaranata? Da ima, pa normalno. U svakoj društvenoj skupini s čim god da se bavi postoje prevaranti i drugi. Ali zbog toga ne može osuđivati 99% onih poštenih pa i onih koji su zapeli u problem. pa nisu oni koji su svi u problemima zbog toga lopovi i kriminalci. Nakon 6, 7 godina krize ja vas uvjeravam sada ne samo u građevinskom sektoru generalno puno bogatija društva i država sa stoljetnom tradicijom tržišne ekonomije bi imale ozbiljne probleme kao što imamo i mi danas. Dakle tu jednostavno će se morati mnogo toga mijenjati. I iskoristit ću ne znam dali ministar mora otići ali ja stalno o tome govorim i sada ću reći kada govorim o tom privatnom sektoru i navodim stalno iste firme i to ne navodim ovdje kao populist ili demagog ali moram navesti, dakle firme poput Dioki-a, Gredelja sada zadnje prije Imunološkog zavoda država mora spašavati. Dakle spašavati ta radna mjesta, ta znanja, tehnologije koje tamo postoje. Ja bih vam mogao ovdje pričati jedno pola sata, sat vremena imam osobno iskustvo sa Imunološkim zavodom. Imunološki zavod je tvrtka koja ima izvozni potencijal od preko milijardu kuna godišnje, danas je pred stečajem. Netko je odgovoran. Naravno s jedne strane uprava, prije svega uprave ali s druge strane i vlasnik. Evidentno je da o tome vlasnik nije brinuo. Zašto? Pa zato što vjerojatno to i nije zadatak države, pa sigurno nije. Ja sada ovdje ne zagovaram nikakvo podržavljenje Gredelja, ali da država ima odgovornost spasiti Gredelj Gredelj kao cijeli jedan industrijski sektor ne samo kao jedno poduzeće. Dakle ako Gredelj nepovratno nestane nemojmo se zanositi da će tako skoro u sljedećih 10, 20 godina doći neki strani investitor i pokrenuti to od nule. Dakle to je jednostavno moguće i moraju se spašavati takve tvrtke. I na kraju, nužno je pokrenuti novi investicijski ciklus, za to postoji prostora, za to postoji zainteresiranih, osim toga za to postoje europski fondovi. Znamo gdje smo trenutno sa europskim fondovima i kako smo nisko s tim iskorištavanje europskih fondova, međutim tu postoji golemi prostor koji može izravno pomoći i tim srednjim, malim poduzetnicima obrtnicima na koje se danas svi skupa toliko pozivamo. Hvala. Vezano za razmišljanje koje sam imao pred godinu dana da li treba omogućiti olakšice poduzetnicima. Da, izborili smo se da obrtnici ostaju sa olakšicama koje je i nismo proširivali iz jednostavnog razloga jer je uvijek bio problem visina ostvarenih prihoda po osnovu PDV-a. I ono što je najviše, bio sam dapače uvjeren da smo u stanju provesti Zakon o financijskom poslovanju i dosta dobro su tekle predstečajne. Sada vidimo da je interes strahovito pao, nema volje više vjerovnika da se nagode. Zašto? Pa država ga ne pokazuje dovoljno, država ga kriminalizira. Jer ako predsjednik Vlade reče da su to kriminalne radnje pa tko će onda više učestvovat u tome? Znači to je jedan od tih problema zašto. A s druge strane recite mi koji su rezultati pravosuđa? Pravosuđe je trebalo očistiti sve one tvrtke koje nisu prošle predstečajnu nagodbu, u godinu dana sve je trebalo očistiti i tada bismo imali sve imovine i nekretnine i ja bih rekao određene prihode tih posrnulih tvrtki … bili u funkciji plaćanja obveza zaštite vjerovnika. I tada bismo danas sasvim drukčije govorili da li treba ili ne treba ova mjera. Prema tome, nakon godinu dana možemo reći nismo bili uspješni i to je razlog da ja smatram teret treba biti onda na državi. Da, bit će manji prihodi a treba pomoći gospodarstvu. U tome sam promijenio jer očito za razliku od nekadašnjeg mog razmišljanja da je pravosuđe neefikasno, da će bit uprava više efikasna, nismo uspjeli. Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvažavam i u redu, prihvaćam dapače logično je, svi cijeli život učimo i mijenjamo nekakve stavove. Reći ću samo nekoliko rečenica oko predstečaja. To se na neki način tiče i ovih danas malih poduzetnika i obrtnika. Bila je i tada rasprava upravo na tu temu i osobno sam na jednom od odbora sugerirao, vi niste bili osobno tada, dakle da prije svega ako se želi, a logika je bila i u samom startu je HDZ podržao Zakon o predstečajnoj nagodbi, dakle da treba zaštitit opet te male poduzetnike i obrtnike. Što se desilo? Desilo se da su mnogi propali u tijeku predstečajeva zato što su naravno za jednu veliku firmu otpisat 50% potraživanja ili za jednu malu nije to isto. To je s jedne strane, s druge strane banke na neki način su u svemu tome bile ipak i jesu dan danas značajno pošteđene. I treće i najvažnije, nažalost, predstečajevi, mogao bih se okladit preko ¾ će završit u stečajevima zato što jednostavno nema novog kapitala bez friškog kapitala. Ionako do sada podkapitaliziranog privatnog sektora u Hrvatskoj nakon 6 godina mrcvarenja teško je izvedivo u situaciji kada i dalje pada gospodarska aktivnost. Dakle imate jednu bezizlaznu situaciju. Kad gospodarska aktivnost pada onda naravno da i oni koji bi potencijalno možda i bili zainteresirani investirat to ne čine. I onda na kraju iako sam ja među zadnjima koji bi ovdje govorio o tome da treba podržavljivat, da država treba bit poduzetnik, ne treba, ali u ekstremnim uvjetima, radimo u ekstremnim uvjetima svi zajedno, nije bitno tko je vlast, tko je oporba, država mora počet preuzimat rizik. Barem, sad da ne ponavljam ono što sam maloprije govorio, dakle kad govorimo o industriji. Fondovi gospodarske suradnje uspostavljeni su 2011. upravo sa ciljem da se spašavaju tvrtke kao što su one koje sam pobrojao: Gredelj, Dioki, Imunološki zavod. Recimo jedna Dina na otoku Krku, nemam više vremena, ali dakle ima 2 milijuna kvadrata u vlasništvu gdje je prostor vjerojatno buduće Luke Rijeka, LNG terminala. Dakle ne spašavat takvu tvrtku i sutra zapravo zaradit iz pozicije države kad se to isto privatizira je meni neshvatljivo. Ispričavam se. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Milošević, govorili ste o stanju u građevinarstvu i stanogradnju ocjenjujući ovaj novi zakon, prijedlog zakona kao posljednji čavao u lijesu građevinarstvu. Naime, znamo svi da je porez na promet nekretnina, odnosno na građevinsko zemljište bio 5%, sad će bit 25% PDV. Koliko to poskupljuje izvedbenu cijenu stana ili stanova zapravo, to je zaista nešto što trebamo o tome razmišljati ta visoka cijena stana djelovati na one koji i na kupce, ne samo na izvođače dakle građevinare, negoli i na kupce. Ja ne znam kako će se kreirati tržište tih stanova odnosno cijene na tržištu tih stanova i hoće li uopće biti prometa po tom pitanju ili će on bitno umanjen. Zaista je to ajde da kažem pretposljednji ili posljednji čavao, vidjet ćemo još koji je. Kada ste govorili o Imunološkom zavodu onda imate niz drugih primjera, znate ih vjerojatno i sami, koji su pod spletom sumnjivih okolnosti nametanja raznoraznih ravnatelja ili predsjednika uprava dovođeni u situaciju da propadnu iako su izvoznički orijentirani, gotovo isključivo proizvodnja ide u izvoz. Npr. RIZ Odašiljači, pogledajte samo tko je sve bio predsjednik uprava RIZ Odašiljača, s kim je povezan, ja kažem sumnjiv, ne optužujem, nisam USKOK, ali niz vrlo, vrlo sumnjivih okolnosti pod kojima je nastojano uništiti kao što se uništava Imunološki zavod tako i RIZ Odašiljači, rekli ste Dioki, Dina itd. I još nešto, eu fondovi, novi investicijski ciklus, 3 milijarde i 600 milijuna smo uplatili za 2013., 3 milijarde i 100 je povučeno sredstava. 500 milijuna manje nego što smo uplatili, a trebali smo povući 4 i 200, zapravo milijardu i 100 milijuna manje.

pojedinih poduzeća u Hrvatskoj i nisam sklon teorijama urote, međutim ono što je sigurno a to je da nebriga i da na neki način neorganiziranost javnog sektora i to da pojedinim pa i resornim ministrima jednostavno očito nije stalo i nisu dovoljno odgovorni, to je vjerojatno rezultat. S druge pak strane treba jasno reći a to je dok se u državna poduzeća ne uvede profesionalni menadžment i dok nemaju ti isti sustav nagrađivanja i bonuse kao što imaju to u ostatku tržišne ekonomije jednostavno teško možemo očekivati da će ta poduzeća prosperirati. Što se tiče građevine i ovog što ste me pitali postoje vrlo, vrlo jasne procjene koliko će porasti cijena stanova. To vam je otprilike tamo negdje između 3 i 5%, s obzirom da se, dakle 5% više ne plaća na onaj dio građevinskog zemljišta i pripadajućeg troška. U prosjeku vam je PDV bio 16 do 17%. Dakle, sad će ukupno biti 25%. kad gledate s obzirom na pad kupovne moći građana, s obzirom na strah od investicije i potrošnje, a kamoli ne dugoročne investicije, raspad tržišta proteklih 6 godina. Zato sam rekao da nije pretposljednji, nego posljednji čavao zato što jednostavno više ne vidim u sljedećih godinu, dvije dana apetit za bilo koga da investira jer i do sada proteklih nekoliko godina je bio problem prodaje. I još samo jednu rečenicu na tu temu, a to je nemojmo zaboravit da banke još uvijek nisu ozbiljno krenule čistiti svoje bilance kad, dakle opet govorim o građevini. Kad to sve skupa se krene dešavati, a dešavat će se najkasnije u sljedećih godinu, dvije dana možemo zaboraviti cijeli jedan sektor. Taj sektor je, ako me dobro sjećanje služi što direktno, što indirektno zapošljava na početku krize stotinjak tisuća ljudi. To je golema brojka.

Hvala gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicom. Evo došli smo i do zakona oko kojeg smo se u mnogočemu svi svi klubovi koji su danas govorili više-manje složili kao o nečemu što ima puno vrijednih kvaliteta koje treba podržati i koje će zasigurno pomoći i hrvatskom gospodarstvu. Zakon o porezu na dodanu vrijednost podržat će i klub SDP-a i zapravo pokušat ćemo naglasiti sve one učinke koje će ovaj zakon proizvesti i pozitivno ih prezentirati. Naime, uz ono što smo imali čuti i od ranijih klubova ovim zakonom uskladit ćemo se sa nizom direktiva EU i to je svakako i naša obveza kao punopravne članice. Ali osim onoga što moramo implementirati u svoje zakonodavstvo, a što određuje EU kroz ovaj kroz ovaj zakon događaju se i bitne određene promjene koje spadaju u dio reformskih promjena, a koje svakako donose dobrobit za velik dio gospodarstvenika u Republici Hrvatskoj. Stoga ću se najviše zadržati upravo na tim izmjenama, a mi u klubu SDP-a očekujemo da će izmjenama ovog zakona zasigurno se omogućiti da deseci tisuća tvrtki smanje svoje probleme likvidnosti, da se ne zatvaraju već da im bude olakšano poslovanje. Budući da su i ovi primjeri prisutni u drugim zemljama EU očekujemo da će se ujedno i konkurentnost našeg poduzetništva samim time poboljšati. Najznačajnije izmjene, naravno odnose se na plaćanje PDV-a po naplati, a ne po ispostavljenoj fakturi. Direktna korist od takvih izmjena koji je predlagateljica, Vlada RH unosi ovim zakonom odnose se na gotovo 120 000 obrtnika i malih poduzetnika. Jedna od glavnih boljki koju smo i danas imali za čuti ovdje u raspravama i drugih klubova je zapravo nemogućnost ili vrlo teška naplata. Kolege su ovdje govorili i o nizu zakonskih okvira koji postoje da bi ta naplata bila u određenim rokovima i da bi bila regularna. No, na žalost nismo još došli do potpunog ispunjenja svih zakonskih okvira, odnosno ispunjenja zakonskih normi. Stoga će ova ova nova norma koja se uvodi ovim zakonskim prijedlogom zasigurno biti dobro pozdravljena od velikog broja poduzetnika. Naime, od 1. siječnja kao što svi dobro znate 2015. godine svim subjektima malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna omogućit

120000 poreznih obveznika koji će od sada moći plaćati PDV tek po naplaćenoj realizaciji. Oni će prema vladinom prijedlogu sami odlučiti, odnosno moći će birati hoće li plaćati PDV po naplaćenoj realizaciji ili ispostavljenoj fakturi. Uvelike će to utjecati i na velik broj obrtnika i malih poduzetnika upravo u smislu redovitog plaćanja ne samo svojih obveza već i radnika, podmirivanja obveza prema dobavljačima što bi značilo da bi i cijeli ciklus u lancu mogao biti redovitiji i da bi zapravo to poslovanje moglo biti pravilnije. Često smo do sada imali slučajeve da su mnogi mali poduzetnici bili prisiljeni dizati kratkoročne kredite kako bi izvršavali svoje obveze prema državi, upravo obveze prema što u ovome trenutku neće više biti slučaj. Naravno da se radi uvođenja ovakvih mjera očekuju i odgođeni prihodi od naplate PDV-a u državnom proračunu. No, međutim mi u klubu SDP-a smatramo da to ne bi trebalo stvoriti značajne probleme za državni proračun. Prema nekim simulacijama koje su nam dostupne odgođeni prihod od PDV-a u razdoblju od tri godine kretao bi se od negdje 530 milijuna kuna do preko milijarde i 100 milijuna kuna, kuna, a iznos odgođenog prihoda naravno ovisit će o različitim vremenima prosječne naplate potraživanja, a plaćanjima obveza dobavljačima, traženju povrata poreza i procjeni isplativosti ulaska uopće u gotovinski sustav. Istovremeno bez obzira što govorimo o odgođenom procijenjenom prihodu za državni proračun treba svakako reći da su to upravo sredstva od kako sam rekla pola milijarde, pa sve do preko milijarde kuna koja su zapravo direktna pomoć likvidnosti za upravo tih gotovo 120 tisuća obrtnika i poduzetnika, odnosno mislim da je potrebno početi gledati kao poslodavce, ljude koji zapošljavaju i koji zapravo u velikoj mjeri okupljaju u malim jedinicama lokalne samouprave velik broj zaposlenih. Hrvatske ovu značajnu izmjenu i donosi zapravo u suradnji sa poduzetnicima i obrtnicima i to nakon opsežnog uvida u pokazatelje i provedene ankete među obveznicima poreza na dobit od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. U Hrvatskoj obrtničkoj komori kažu krajnje je bilo vrijeme, dosadašnji propisi itekako su utjecali na nelikvidnost malih i srednjih tvrtki, a zasigurno i na zatvaranje dobrog dijela njih. Prošlo je već više od 5, 6 godina kako su iz HOK-a tražili uvođenje ovakvih mjera i oni upravo pozdravljaju što je Vlada, a to su rekli i prethodnici u ime drugih klubova, smogla hrabrosti i mudrosti uvesti upravo ovakvu jednu novu novu regulativu u Zakon o PDV-u. Dosadašnji sustav su smatrali nepravednim jer su upravo oni morali kreditirati državu plaćajući obveze PDV-a prije naplate svojih potraživanja. Nadalje, novost je i u ovome zakonu da se diže i visina godišnjih prihoda za plaćanje PDV-a po naplati sa 2 na 3 milijuna kuna i to je isto tako u skladu sa Iako se radi o velikom broju poreznih obveznika, ponavljam 120 tisuća, oni su isključivo mali i srednji poduzetnici koji stvaraju svega 8% od ukupne vrijednosti obavljenih isporuka na razini RH. Nadalje, Nadalje, treća velika novina koju pozdravljamo u klubu SDP-a je da u sustavu PDV-a će Porezna uprava moći ovršiti poduzetnika koji je koristio odbitak pretporeza a nije platio račun koji mu je ispostavio mali poduzetnik. Bitno je i da će svi poduzetnici morati Poreznoj upravi slati

i zapravo iz svega što sam dosada rekla potpuno je jasno da je stav SDP-a da upravo svi ti mali poduzetnici, oni koji su najranjiviji, koji su slobodno to možemo reći zadnji u lancu naplate da je u njih potrebno uložiti dodatne napore kako bismo im olakšali poslovanje. zaključujemo da će ovim izmjenama i propisivanjem postupaka oporezivanja i kontrole dodatno potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva što će utjecati na razvoj gospodarske i bolje investicijske klime. Dati ćemo punu podršku donošenju ali i implementaciji zakonskih izmjena.

na strane autobusere. Naime, prema zadnjim izmjenama trebalo je otvarati i porezne brojeve, 7 dokumenata prevoditi na hrvatski jezik. U vrijeme kada Ministarstvo turizma se reklamira sa 365 dana u Hrvatskoj upravo mali autobuseri, strani autobuseri su znatno oštećeni i ovaj PDV od 25% je veliki teret na njih i njihovo poslovanje. I zbog toga odustaju od dolaska u Hrvatsku. Pretpostavlja se da time znatno gubimo i po pitanju smanjenja prihoda, vanpansionskoj potrošnji jer npr. susjedna Italija nema uopće PDV na ovakva putovanja. Pa evo molili bi vas da što skorije razmislite i da oslobodite strane autobusere PDV-a ili bar smanjite iznos. Hvala. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, ovo je jedan zakon koji je uistinu uvažio određene zahtjeve. Danas je ovdje bilo govora o mnogim drugim mogućnostima gdje bi se moglo još smanjiti stopu PDV-a i kako bi se na taj način moglo pridonijeti i domaćoj proizvodnji. Zasigurno je turizam jedna od glavnih gospodarskih grana u RH i ono što je Vlada Republike Hrvatske u zadnje tri godine učinila da bi hrvatski turizam bio konkurentniji osjetilo se i u ovogodišnjoj turističkoj sezoni. Vi kao gradonačelnica jednog turističkog mjesta jako dobro znate što vam prihodi od turizma znače u vašem izvornom proračunu. Sigurno će biti još prilika, a mi smo kao članica EU preuzeli niz obveza, niz normi i nažalost na taj način se često moramo ponašati. Nije uvijek sve moguće riješiti preko noći ali kao što vidite dobra volja postoji i pozitivni pomaci su ovdje. Pa ja vjerujem da će biti prilike da se i ovakva pitanja riješe kroz buduće zakone.

U ime kluba HNS-a odmah na početku da kažem da ćemo podržati donošenje ove izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Mislim da je puno toga rečeno, da ne kažem sve, u dosadašnjim raspravama pa smatram da u ime kluba HNS-a osim podrške i određenih komentara ne bih ponavljao što ovaj zakon sve sa sobom donosi osim onih koje smatramo da su zaista pozitivni, zaista dobri, da će pomoći gospodarstvu, da će pomoći gospodarstvu da bolje radi, da dobijemo novo zapošljavanje. A i ono o čemu se raspravljalo a to je o likvidnosti općenito u društvu i naplati potraživanja, što je u biti ključ i namjera dobrim dijelom i ovoga zakona da se poboljša naplata da se i sa ovim zakonom posebno o podizanju granice na 3 milijuna kuna za obrtnike i male poduzetnike plaćanje po naplati osigura kvalitetnija likvidnost. To je još jedna od mjera pokušaja da se to u RH riješi. Naravno da kad govorimo o naplati i odricanju od strane države u startu procijenjenih milijardu kuna PDV-a zbog procijenjene odgode naplate cirka 120 tisuća ako budu svi unutra mali poduzetnici i obrtnici. Bitno je isto tako da i ponoviti još jedanput da državne tvrtke i država izvan proračunski korisnici moraju plaćati svoje obaveze prema gospodarstvu, odnosno svima onima prema kojima se stvori obaveza u zakonskim rokovima. To je onaj početak da uopće raspravljamo o likvidnosti. O tome raspravljamo ne samo u zadnje 3 godine o tome se raspravlja i ranije. Samo ova Vlada ne samo ovim zakonom nego i zakonom što je već rečeno financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i drugim zakonima pokušava tu likvidnost dovesti na uredno plaćanje od 30 odnosno 60 dana. Određeni efekti su postignuti čuli smo rezultati nisu na onom nivou koji se očekuje, imamo ovaj zakon koji bi to trebao dodatno osnažit sa mjerama porezne uprave i kontrolom. Isto tako dosta smo danas raspravljali o porezu na dohodak. Malo sam pogledao izvješće Državne revizije o naplati potraživanja od jedinica lokalne samouprave, je da se radi o podacima negdje 2010., 2012. ali podaci koji govore da jedinice lokalne samouprave ukupno imaju nekih 20, 21 milijardu sad će to biti nešto manje sa zakonom o kojem smo prije raspravljali. Međutim oko 8 milijardi kuna je nenaplaćeno. Danas to nisu isto tako manji iznosi, a isto tako je svima jasno da i jedinice lokalne samouprave, i o tome je bilo rasprave isto generiraju dio te likvidnosti posebno onim malim poduzetnicima koji odrađuju jedan jedan dio poslova koji je iznimno bitan, iznimno kvalitetan, iznimno bitan za njih, za njihovo poslovanje i zapošljavanje i za plaćanje njihovih dugova. Isto tako treba reći da osim tvrtki u državnom vlasništvu postoje i tvrtke u, trgovačka društva u vlasništvu lokalne samouprave koja isto tako imaju obaveze prema malim i srednjim i srednjim poduzetnicima posebno i obrtnicima koji se ne izvršavaju. I to je jedan od onih ključnih elementa da bi se to, ta likvidnost smanjila. Dosta primjedaba dobivamo od odvjetnika, sudskih vještaka kojima isto tako duguje Ministarstvo pravosuđa odnosno sudovi. Pa bih zamolio zamjenika ministra po tom pitanju da isto vide način da se to naplati ili eventualno da se kompenzira s PDV-om. Koliko znam Ministarstvo financija ako nisu osigurana sredstava u Ministarstvu pravosuđa ne želi kompenzirati obveze za PDV, a s druge strane obaveze koje imaju poduzetnici su daljnji pritisak koji moraju isplaćivati i po pitanju davanja na plaće i sva ona davanja koja su prema državi. Prema tome, uvijek je odgovornost za likvidnost i naplatu poreza na dodanu vrijednost na strani države u prvom redu ali i jedinica lokalne samouprave da to u svakom slučaju izvršavaju. Dosta je rasprave bilo naravno i sasvim je logično o tome da li će, da li je procjena od milijardu kuna odgođenih naplata ili će biti veća ona koja će osigurati da stabilnost državnog proračuna o izvršenju svih obaveza. Pa evo napomeno bih da ili podsjetio da imamo plan upravljanja imovinom vlasništva Republike Hrvatske, da imamo plan za 2015. godinu, da smo i evidentirali tu imovinu i da prema tome planu od prihoda za proračun od nekretnina, državnih nekretnina, dobiti trgovačkih društava, prodaja trgovačkih društava, prodaja na uređenom tržištu kapitala ukupno se očekuje preko 3 milijarde koje bi se trebale sliti u državni proračun kao i kvalitetnije upravljanje ukupnom imovinom čime bi se vjerujem ova odgoda plaćanja manjak ravno u državnom proračunu, jer ono što odgodite više ne možete realno vratiti unazad, mogla namirit. I vjerujem da kako građani sa Zakonom o porezu na dohodak tako i mali poduzetnici do 3 milijuna prihoda u ovoj godini koji mogu birati u idućoj godini da li plaćat PDV po obračunu ili po naplati će iskoristit shvatit da je to jedan stimulativni dio koji ova Vlada u teškom trenutku za proračun i deficit primjenjuje da bi im osigurala da bi olakšala ali uz sve napore da pojačamo apsolutno likvidnost u sustavu, jel bez likvidnosti u sustavu slažemo se mi u klubu HNS-a apsolutno ni jedna mjera, ni jedan zakon ne može doprinijeti doprinijeti da bi gospodarstvo kvalitetno raslo i da bi izašli iz recesije. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega, niste spomenuli jednu važnu odredbu ovog zakona a mislim da je to u interesu svih građana, naročito onih bolesnih građana, a to je zapravo uvođenje oporezivanja sniženom stopom PDV-a od 5% svih lijekova koji se izdaju na recept bez obzira da li se nalaze na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili ne, ali naravno moraju biti odobreni od nadležnih tijela za lijekove, odnosno medicinskih proizvoda. Naime, na ovaj način je povećana dostupnost krajnjih korisnika, a kad pogledamo sami onkoloških bolesnika koji se svakim danom povećavaju, evo, podatak imamo nažalost od raka dojke umire i oko 1000 žena godišnje, prema tome mislim da je na ovakav način smanjenom stopom PDV-a na takve lijekove, da je povećana dostupnost i da je, zapravo imamo jedno olakšanje bez obzira na onaj gubitak koji navodite tih 54 milijuna kuna u proračun, ali kad pogledate jednog bolesnika kad kad treba platiti jedan lijek i 20 tisuća kuna, onda mu nije svejedno da li će taj lijek biti, imati PDV od 5% ili dosadašnji PDV koji je bio. Hvala lijepa. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, naravno vi se bavite zdravstvom i drago mi je da ste to primjetili, a meni evo dali priliku da pokušam sumirati ova dva zakona koja danas raspravljamo, evo do 20 sati. Dakle, građanima RH osiguravam 2 milijarde prihoda više temeljem oslobađanja, … oporezive stope. Za lijekove oslobađamo iz proračuna 54 milijuna kuna, procijenjenih kako bi se jeftinije lijekovi svi mogli nabavljati i gospodarstvu oslobađamo od onoga plaćanja obaveze odmah cca milijardu kuna. Vjerujem da su to neovisno o teškoćama koje će imati i lokalna samouprava, teškoćama koje će imati državni proračun, pokazuje samo odlučnost da se u tom smislu ide i prema građanima i prema gospodarstvu do kraja i vjerujem da će to sve naravno i rezultirati i uspješnim i realizacijom i proračuna za 2015. godinu i ono što je ključno, rast gospodarstva. **Stazić, Nenad (SDP)** I jedna pojedinačna rasprava, poštovani Ivan Šuker. Hvala lijepo. Pa vjerojatno nakon ove duge rasprave neću reći ništa novoga, međutim želio bih upozoriti na neke stvari koje se nažalost događaju u setu ovih zakona koje ćemo donositi danas i o njima raspravljati sljedeći tjedan, da ad hoc mjerama se teško mogu riješiti problemi koji su daleko dublji i daleko složeniji. Sjećam se priča prije godinu, godinu i pol dana, riješili smo problem nelikvidnosti, sve funkcionira, međutim i o prijedlogu ovog zakona i situacije u proračunu i sve ono što čujemo od gospodarstvenika i nažalost zavjet nelikvidnosti još itekako lebdi nad Hrvatskom. To je činjenica. I ako svi krenemo od te činjenice, onda ćemo vjerojatno zdravije i … raspravljati o problemima eliminirane politike, prihvatiti tu činjenicu, želimo prikazati kako smo uspješni, kako smo dobri i kako smo riješili problem koji se mora rješavati daleko sustavnije. Pa zar nije porazno da u svom podnošenju izvješća u Visokom domu, glavni državni odvjetnik kaže da DORH duguje 9 milijuna za sudske vještake. Da ministar pravosuđa kaže da duguje 50 milijuna sudskim vještacima. E sad gledajte, kolegice i kolege, možemo si mi misliti što god hoćemo, ali kakvu poruku ova država šalje, ako Ministarstvo pravosuđa koje bi upravo trebalo biti glavni motor za rješavanje nelikvidnosti duguje 50 milijuna sudskim vještacima? Kakvu poruku šaljemo kad državni odvjetnik ovdje mora reći da državno odvjetništvo duguje sudskim vještacima 9 milijuna kuna? Dakle, bez obzira koliko mi to htjeli ili ne htjeli priznati, nažalost najveći generator nelikvidnosti je država, jedinice lokalne samouprave i poduzeće u njihovom pretežitom vlasništvu, veliki sustavi. To je činjenica i zbog te činjenice mi idemo mijenjati zakon. Ja podržavam ovo, na kraju krajeva o tome sam govorio i prije 2 godine da malim poduzetnicima i obrtnicima treba omogućiti, ustvari ih zaštiti, ne omogućiti, ja bih rekao da je ovo mjera zaštite. Mjera zaštite zbog nesposobnosti državnih institucija i to je činjenica koju ovdje treba reći. Nemojmo reći da nekome nešto dajemo, mi samo pokušavamo ih zaštititi, a pitanje je koji će efekat svega toga skupa biti ako državne institucije ne postanu svjesne ovoga problema. I zato me je strah ove odredbe gdje porezna uprava, ne samo ovdje, nego i u nekim drugim slučajevima preuzima jedan surogat nečega što je bilo nekada davno, to je bila ona registracija računa, registracija računa je bila samo zbog toga jer nije bilo informatičke toliko napretka da bi se moglo raditi ono što se želi sada napraviti u poreznoj upravi da joj poduzetnici jave tko kome nešto nije platio. Gledajte što porezna uprava radi, ajmo pogledati Zakon o poreznoj upravi. Vidjet ćete da to nije posao porezne uprave. Posao porezne uprave sasvim je nešto drugo. Da li porezna uprava u svojim ispostavama ima tehničke i intelektualne potencijale da to vodi? Vi znate da u svim ispostavama najmanji ljudi se bave sa pravnim osobama jer pročitati bilancu od pravne osobe ipak zna relativno malo ljudi. Prema tome to je jedan veliki upitnik i može biti jedan veliki problem da država preuzima na sebe. Mislim da bi daleko lakše bilo, kolega Linić je govorio o zakonu kojim bi to trebalo riješiti, možda je i njega trebalo promijeniti na neki način, ali država naprosto treba raščistiti neke stvari sama sa sobom i kad država raščisti …, da li je to Zakon o financijskom poslovanju, to je nešto drugo, to je nebitno, ali mi naprosto moramo svima poslati poruku, ako ste vi nekome napravili nekakav posao, ako ste mu isporučili nekakvu uslugu i robu, da on to vama mora platiti. Mi takvu poruku moramo poslati, koje ćemo mi zakone promijeniti? Koje ćemo mi zakone donijeti, to je stvar onoga tko je na vlasti. Ali upravo zbog ne slanja tih poruka, zbog nefunkcioniranja sudstva mi danas imamo situaciju da država nije mogla naplatiti svoje prihode. Većina tih koji nisu platili poreze su blokirani. Nisu oni da nisu blokirani. Zašto država nije mogla naplatiti? Ali najlakše je politički prozivati jedni druge. I koji je rezultat svega toga skupa? Objavili smo listu dužnika, koliko smo naplatili od toga? Pa koji bi bio blesav ministar financija ili šef Porezne uprave da nekome kaže ti nemoj plaćati porez. Tko bi bio takav bedak? Ali ja samo govorim da se neke stvari koje se dugo generiraju su nas dovele do toga da mi stavljamo mjeru koju pozdravljam i podržavam da zaštitimo one koji su nažalost nezaštićeni. Drugi problem kada maknemo državu iz ovoga miljea je ono što se dogodilo u u gospodarstvu ono što je bio generator gospodarskog rasta 2005., 2006., 2007., 2008.je nažalost postala crna rupa u hrvatskom gospodarstvu 2009., građevinski sektor, samim time promašena investicija. Gledajte u Hrvatskoj su se svi bili pomamili za izgradnju stanova, svi su najedanput postali građevinari jer je to bila najlakša i najljepša zarada i onda je došla ekonomska kriza i nažalost su mnogi doživjeli slom. U nekakvim prvim nastojanjima da se pomogne tim poduzećima preko državne banke preko HBOR-a i još nekih institucija mi smo došli do jasne slike kakva je slika hrvatskog gospodarstva. Dakle jedino za čim su u tom trenutku čeznu porezni obveznici i obrtnici i mala i srednja i velika poduzeća su bila obrtna sredstva jer njih nije bilo, nisu mogli dobiti kredite. Država je pokušala ovo ili ono međutim rezultat je takav kakav je i danas smo ovdje gdje jesmo. Nelikvidnost je avet koja lebdi nad Hrvatskom. Da li ćemo je riješiti s ovim to je pitanje ovo ja samo pokušaj. Međutim mnoge druge institucije moraju napraviti neke druge stvari pa će biti nešto bolje. PDV na građevinsko zemljište, ja znam da je to direktiva EU jer nelogično da prije svega u jednoj novog građevini na jedan dio te nekretnine plaćate 25%, a na drugi dio nekretnine u u ovome dijelu cijene stana koje se odnose na komunalnu infrastrukturu i građevinsko zemljište se plaća 5%, dakle to je nešto što je nelogično. mi jesmo preuzeli tu obvezu sa 1.1.2015.,međutim sada se postavlja čisto ovako ne kritika nego čisto jedno retoričko pitanje da li smo možda s obzirom na situaciju upravo ovog građevinskog sektora i svega skupa možda trebali pokušati napraviti odgodnu godinu ili dvije dana pa da se to napravi ništa drugo jer hoćemo nećemo i ovako umrtvljeno tržište nekretnina ćemo s ovom odredbom vjerojatno zamrznuti jer će nekretnine skočiti 3, 4%, a svi oni koji su ušli u taj bezdan da tako kažem nekretninskog poslovanja pitanje da li će se moći izvući. I druga stvar to isto tako treba priznati da su mnogi dobili kredite i da su u kreditima preuzeli obvezu da vrijednost stana u prodaji ne smije biti između tog i tog iznosa. I ako recimo da su ti stanovi prodani 300, 400 eura ispod tog limitiranog iznosa niti bi propao onaj koji je gradio koji je investirao niti onaj koji je izvodio radove niti banka. A tu kada govorimo o jednoj cjelokupnoj odgovornosti jer nitko ne može u ovoj cijeloj priči biti amnestiran. I dok god mi budemo šutjeli jedini nepošteni i jedini koji ne rade u ovoj državi će biti političari, njih je najlakše prozvati i s njima je najlakše …. Međutim Međutim ovo je jedan vrlo, vrlo široki ciklus, jedan vrlo, vrlo dugački lanac u kojem ima puno onih koji moraju promijeniti svoje ponašanje i jedino na takav način ćemo uspjeti i jedino na takav način za pola godine ili godinu dana nećemo raspravljati o istom problemu. to što ćemo mi reći da neko ne treba platiti PDV dok mu ovaj nije platio račun istovremeno će Porezna uprava to evidentirati i neće moći od njega naplatiti. Što smo napravili? Nismo ništa samo ćemo imati jednu spoznaju više i ništa drugo. Dakle, osobno ću podržati, a i moj klub će podržati ovaj prijedlog zakona uz ovu primjedbu što se tiče PDV-a na građevinsko zemljište i ovu opasnost što bi se moglo dogoditi s Poreznom upravom. I mislim gospodine zamjeniče ministra da bi bilo dobro i zbog ministarstva prije svega zbog ministarstva, a onda i zbog Vlade i svih skupa nas u Saboru sljedeći tjedan ćemo raspravljati o proračunu da ste unutra napravili možebitnu odgodu ne gubitak nego odgodu. Da li će to biti 500, 600, 700, milijardu kuna to će se sigurno dogoditi, isto kao što nam se dogodila priča sa carinom. I nemojmo se sljedeće godine čuditi da nam zbog ovog ili onog razloga prihod od PDV-a se smanjio, dakle jedna dobronamjerna primjedba jer nije dobro tajiti. Jer vidjet ćete sljedeći zakon totalna nelogičnost, očekuje se u prihodu u proračunu 500 milijuna kuna, a istovremeno ovdje govorimo da želimo pomoći poduzetnicima. Dakle puno kontradiktornosti i kada vodite poreznu politiku sa puno kontradiktornosti onda napravite nažalost a to se nažalost događa sada. I ponavljam, u ovom lancu svak nosi dio svoje odgovornosti i ako svak prihvati dio svoje odgovornosti i podese dio svoga tereta mislim da ćemo naći rješenje, ali parcijalnim rješenjima nažalost ništa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Završne minute ove rasprave pripadaju zamjeniku ministra financija gospodinu Igoru Rađenoviću. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa zaista u najkraćim crtama. Evo hvala svima. Pratili smo dok je bio ministar tu i gospođa zamjenica ravnatelja Porezne uprave i ja. Dobili smo podršku svih klubova ili barem uvjetnu podršku, ne znam gospodin Grubišić je rekao da će razmisliti još. Ja sam shvatio iz njegove diskusije da će se oni usuglasiti tako da očekujemo da ovaj zakon dobije podršku. Čujete, što reći, netko je rekao porez se ne naplaćuje, Porezna uprava je nemoćna na počecima, nismo nemoćni, radimo kao u onom filmu svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo i porez ove godine je bolje naplaćen nego prethodne godine pa i taj čuveni PDV bez obzira na stagnaciju ili pad gospodarske od 0,7%. Sada jesu ovi ambiciozni prihodi bili zadani na realni okvirima ili nisu to je već jedna sasvim druga tema. Reče gospodin Šuker nije zadaća Porezne uprave, da, ovo je jamac-platac je još jedna mjera, još jedan alat u pogledu mogućnosti Porezne uprave da napravi ovrhu nad određenim poreznim subjektom, ovo je samo alat koji će mu to omogućiti prema tome bolja i efikasnija organizacija, govorili ste i u ovom zadnjem dijelu dosta šire o tome. Jedan od paketa ovog zakona je reforma Porezne uprave, ako se ne varam sutra je pred nama pa ćemo i o tome moći razgovarati. Amandman je bio gospodina Boljunčića, nema ga, zbog dodatka 3 direktive ga nećemo moći prihvatiti pa ne bih sad dalje obrazlagao budući da je on otišao. Dosta je rasprave, ja sam i uvodno rekao sa lijekovima, morali smo tu Pandorinu kutiju otvoriti. Nažalost, s obzirom na stanje u proračunu, s obzirom na velike deficite koje imamo u ovom času ne možemo smanjiti PDV, dakle opću stopu PDV-a na …, na neke bi dakako i voljeli. Pitanje je koliko je mjera spuštanja ugostiteljstva, a paralelno nespuštanje hrane jest konzistentno ili nije, to su uvijek teme koje možemo otvarati ali teško u ovaj kasni sat. U ovom času to ne možemo dakako otvarati. Gospodin Baranović u ime kluba kluba ili … kluba zastupnika, teško mogu ponoviti sve te stranke ali je govorio o potrebi za ribu. Nešto šire potrebe hrane svako malo dolaze dakako iz poljoprivrede ali eto, u ovom času je to nemoguće. To često govori o konkurentnosti, pitanje konkurentnosti. U tom smjeru to nije pitanje konkurentnosti, zato to govorim, jer PDV je jednak za sve, i za domaću i za stranu robu. U tom pogledu je to već jedna sasvim druga priča. Jedna od dobronamjernih kritika bila je u likvidnosti javnog sektora, da li će biti jednaka prema … ili prema drugima. Ako se ne varam gospodin Milošević, da, prema svima jednako, strogo prema svima, prema mjerama o kojima možemo, imamo proračunski nadzor. Često su naši ljudi kažem tijelima državne uprave i u ministarstvima i javnim poduzećima i radimo ono što možemo u tom pogledu i zaista stišćemo rokove i likvidnost plaćanja. Ono što kažem jesu mehanizmi Ministarstva financija i vjerujem da tu imamo određene pomake. Dakako da preko noći i samo ovim zakonom stvari ne možemo promijeniti ali drago mi je da kažem idemo naprijed u tom pogledu. I ovo osnovno i najveće pitanje dinamika punjenja proračuna, da ili ne, s obzirom na brojnost svih ovih zakona jesu neke procjene u materijalima takve kakve jesu, jesu ponegdje i zvuče kontradiktorno. Kažem kasnije sada o svakoj pojedinoj raspravljamo, ali one i jesu zato procjene i zato ih je teže odrediti, za razliku od carinskog prihoda koji je bio značajan i bio nešto veći. On se događa u sredini godine, on nedvojbeno nije mogao mijenjati neke druge odnose. Kao što sam rekao uvodno, na početku je godine 120 000 obveznika, 8% ukupnoga PDV-a, mnogi od njih, gro njih će optirati da ne ide na naplaćenu realizaciju već da uđe u sustav da mogu odbijati svoj predporez. Neki od obrtnika će to možda napraviti, oni koji imaju jako puno mogućnosti, koji naplaćuju u kešu, koji imaju djelatnosti u kojima su oni u konačnom nizu naplate. Tako da sa te strane gubitak da, ali procjenjujemo da bi se do kraja godine on iznivelirao i da bi taj likvidnosni udar koji će se događati u 1., 2., 3. mjesecu da bi Porezna uprava u tom pogledu mogla do kraja godine iznivelirati prihod na ovoj osnovi. To je takva procjena kakva je, ja sam joj vjerovao. Nije zgorega da provjerimo još jednom pa i do utorka, do srijede da sve ove svoje procjene koje smo rekli oko ovih zakona, uostalom to je naša obveza, oko donošenja proračuna u godinu–dvije dana. Evo možemo još jednom sve pokušati ponovo izračunati pa ako dođe do nekih brojki koje eventualno mijenjamo rado ćemo priznati da nismo bili dovoljno precizni, ali vjerujem da da tome neće biti tako i da u krajnjoj liniji možemo i vidjeti da je to ipak samo procjena i da nakon par mjeseci nakon što mjera zaživi očekujemo ipak da bi taj likvidnosni pomak u grou poreznih obveznika ipak omogućio i njima da svoj obujem svojih proizvoda, obujam svojih usluga prebije da tako kažem sa ovim pomakom plaćanja i da sa te strane nemamo manjak. U svakom slučaju hvala vam još jednom na podršci i vjerujem da ćemo uspjeti do kraja dana i ova druga 3-4 zakona dobiti ovakvu vrstu podrška. Hvala vam lijepa.